Ono što sam izdvojiti budući niste naveli članak, ali ne zamjeram taj dio, mislim da je to čisto formalno, nije bitno. Ono što sam išao izdvojiti mislim da je jako bitno radi nastavka plenarne sjednice upozoriti zastupnike na koji način će se voditi sjednica, odnosno na koji način se oni trebaju držati Poslovnika. Nisam namjeravao docirati, niti sam namjeravao držati bilo kakve propovjedi. Ali mislim da je izuzetno bitno upozoriti sve saborske zastupnike na nešto što se je događalo. I ovo nije bila replika gospodinu Pernaru niti sam ga u u tom kontekstu imenovao. Bila je replika apsolutno svim saborskim zastupnicima koji su sudjelovali u raspravi u prošli petak u nečemu što je po mojem osobnom mišljenju strahovito unazadilo dignitet Hrvatskog sabora. Nastavljamo sa radom. Prva točka je - Prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, prvo čitanje, P.Z.E. br. 67.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

Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Sanja Miščević, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. uvaženi nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj. Ja ću samo ukratko izložiti prijedlog ovog zakona i eventualno na neke Dakle, Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji u zakonodavstvu RH uneseno je 2003. godine. Prije su ova prava bila štićena kroz Obiteljski zakon. Dakle, tek 2003. godine donosimo ovaj zakon. On se vrlo brzo pokazao kao nedorečen i neadekvatan tako da 2009. godine se donosi novi Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji. Dakle, ovim tada novim zakonom iz 2009. proširen je krug osoba koje spadaju u obitelj, proširena je i definicija nasilja u obitelji i 2009. godine prvi put uvodimo i pojam ekonomskog nasilja. Potom su uvedene odredbe kojima su službama socijalne skrbi stavljene dužnosti da vode brigu o potrebama žrtve, interesima zlostavljanog djeteta koji su naglašeni kao prioriteti. Ovim zakonom su povećane i visine novčanih kazni. 2013. godine smo izglasali novi Kazneni zakon gdje je ponovno nasilje u obitelji uvedeno kao kazneno djelo. Upravo radi nedorečenosti, odnosno preklapanja bića kaznenog i bića prekršajnog djela ukazala se potreba donošenja novog Zakona Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, a osim tog u obvezi smo dakle uvažiti i pravne stečevine EU napose Istambulsku konvenciju i direktivu Vijeća Europe. U tom smislu, dakle je donesen prijedlog ovog novog zakona s tim da napominjem da isti iz ingerencije Ministarstva demografije sada u ingerenciji Ministarstva pravosuđa kao nositelja. Ovim zakonom su dakle podrobno definirana prava žrtava po uzoru na Istambulsku konvenciju. Ona su precizno navedena. Između ostalog, dakle radi se o pravu na pristup službama za potporu žrtava nasilja, pravo na djelotvornu psihološku i drugu stručnu pomoć. Pri tome podsjećam i na Nacionalnu strategiju razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u RH, odnosno intenciju na jačanje kapaciteta samostalne Službe za podršku žrtvama i svjedocima koja je pri Ministarstvu pravosuđa, a također i osnaživanje rada Nacionalnog tima za prevenciju i suzbijanje u obitelji od nasilja u obitelji. Potom se dakle žrtvi nasilja u obitelji jamči pravo na zaštitu od zastrašivanja i odmazde, nadalje na zaštitu dostojanstva tijekom ispitivanja sve s ciljem da se spriječi dodatna viktimizacija žrtve, potom pravo na pratnju osobe od povjerenja pri poduzimanju pojedinih radnji, s tim da je posebno i definiran pojam ovaj pojam osobe od povjerenja. To ne mora nužno biti član obitelji, može biti i osoba koju žrtva kao takvu naznači. Žrtva nadalje ima pravo da na njen zahtjev bude obaviještena o ukidanju zadržavanja ili bijegu okrivljenika, te stavljanju izvan snage odluke o izricanju zaštitnih mjera, nadalje, pravo na tajnost podataka čim bi se otkrivanje moglo ugroziti njena sigurnost ili sigurnost članova obitelji, žrtvi se definira pravo na punomoćnika u postupku, a također ima pravo na vlastiti zahtjev biti obaviještena o poduzetim radnjama povodom njezine prijave i o ishodu postupka. Nadalje, žrtva ima pravo biti bez nepotrebne odgode ispitana odmah nakon podnošenja prijave, na policiji ima pravo biti saslušana od osobe istog spola, ima pravo na izbjegavanje kontakta sa počiniteljem, dakle opet sve u svrhu sprečavanje sekundarne viktimizacije žrtve, potom ima pravo biti na njoj razumljiv način, obaviještena o svim pravima koja ima sukladno ovom zakonu. Intencija je posebno stavljena na postupanje s djetetom žrtvom nasilja u obitelji, pa je na ovaj način dijete koje se saslušava, a mlađe ispod 14 godina mora biti u odvojenoj prostoriji bez nazočnosti službenih osoba u vidu suca, dakle video linkom. Ovo je nešto što je pandam odredbi Kaznenog zakona. u slučaju kolizije interesa između djeteta i zakonskog zastupnika dakle ako je dijete žrtva nasilja u obitelji, nadležno tijelo u vidu socijalne skrbi će se pozvati da postavi posebnog skrbnika djetetu. Dakle sva ova prava su pobrojana na način da je Istambulska konvencija inkorporirana u ovaj zakon, a također i Direktiva Vijeća Europe. Zakonom se propisuje obveza svim nadležnim tijelima da u slučaju saznanja odnosno sumnja na počinjenje kaznenog djela prekršaja u obitelji o tome izvijeste nadležne institucije. Dakle riječ je o zdravstvenim radnicima, djelatnicima djelatnicima u ustanovama socijalne skrbi, osobama zaposlenim u odgojno-obrazovnim ustanovama, stručnim radnicima zaposlenim u vjerskim ustanovama, humanitarnim organizacijama, udrugama civilnog društva, dakle svim institucijama koje mogu imati saznanja. Zakonom je propisano da je i ne prijavljivanje sumnji na počinjenje ovih prekršaja također povlači za sobom prekršajnu odgovornost. Zakonom su definirane osobe na koje se zakon primjenjuje, materijale ste te dobili. dobili. Posebno su definirani pojmovi izvanbračnog druga, djeteta, a također i nasilje u vidu fizičkog i psihičkog nasilja dakle precizira se na koji način se definira. Ovim zakonom su unesene određene novine koje se odnose na zaštitne mjere, pa su dakle zaštitne mjere obvezni psihosocijalni tretman, zabrana približavanja, uznemiravanja ili uhođenje žrtve nasilja u obitelji i njeno udaljavanje iz zajedničkog kućanstva. Ono što držim bitnim za napomenuti je da je sudu dana mogućnost da ove zaštitne mjere može izreći i prije samog pokretanja prekršajnog postupka, a pri tome su se mijenjale i odredbe u kojim je to slučajevima moguće. U važećem zakonu je bilo potrebno da postoji izravna životna ugroženost osobe ili drugih članova obitelji. Ovim prijedlogom je dovoljno da se radi o izravnoj opasnosti za sigurnost žrtve. Također držim potrebnim istaknuti i obvezu postojanja povjerenstva koje će prikupljati podatke koji se tiču nasilja u obitelji, ali ne samo prikupljati nego i vršiti analitičke procjene, a sve u svrhu zaštite ovog dobra koje štitimo zakonom, a to je obitelj. Hvala lijepa. **Petrov, Božo (MOST)** Zahvaljujem državnoj tajnici Sanji MIšević. Zastupnik Hrvoje Zekanović prvi se javio za repliku. Izvolite. ovdje bih postavio jedno pitanje odmah na početku vezano uz članak 8. ovog zakona, iako možda prije nego što postavim pitanje pohvalio bi ovaj zakon koji je stvarno skrb o obitelji diže na jednu višu razinu. Međutim članak 8. kaže „članove obitelji u smislu ovog zakona su bračni drug, izvanbračni drug, životni partner, neformalni životni partner, njihova zajednička djeca, te djeca svakog od njih“ svakog od njih“ itd., ja sam već prije govorio o ovome članku jer je sličan članak i u Zakonu o strancima gdje se na isti način definiraju članovi obitelji, dok u onom matičnom Obiteljskom zakonu to nije navedeno. U Obiteljskom zakonu stoji kaže da se tim zakonom uređuje brak, izvanbračna zajednica žene i muškarca odnosno odnosi roditelja i djece. Na nekoliko mjesta se indirektno spominje još roditelji i djeca, ali eksplicitno nisu nigdje navedeni članovi obitelji. to je jedno pitanje. A drugo pitanje, spominjali ste Istambulsku konvenciju i da je u ovaj zakon inkorporirano sve ono što je predviđeno Istambulskom konvencijom, međutim koliko ja znam ona još uvijek nije ratificirana u ovom Saboru, znači da mi neke stvari opet prejudiciramo. Nešto ćemo staviti u zakon što uopće još nije ratificirano u Saboru, mislim da idemo krivim redoslijedom. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Zastupnica Romana Jerković. Hvala lijepo. Gospođo državna tajnice, htjela sam vam postaviti vrlo slično pitanje kao i moj prethodnik kojem niste dali odgovor valjda meni hoćete. Vi znate ili biste trebali znati da u Hrvatskoj imamo trend rasta nasilja nad ženama, imamo trend rasta nasilja nad ženama u obitelji, imamo trend brutalizacije nasilja nad ženama. I u tom kontekstu jako je važan međunarodan dokument koji smo potpisali odnosno Istambulska konvencija koju ste i sami spomenuli. Ne znam da li znate ali ako ne znate bilo bi dobro da imate dokument koji je upućen od strane Odbora za uklanjanje diskriminacije žena UN-a. U tom dokumentu, dakle izvješću za Hrvatsku stoji da je odbor osobito zabrinut zbog odgode usvajanja konvencije Vijeća Europe odnosno Istambulske konvencije. I stoga vas pitam kada ćemo ratificirati Istambulsku konvenciju? Zbog čega to nismo učinili dosada? Zbog čega bježim od toga? Zar nasilje nad ženama nije važan društveni problem, zar to ne bi trebalo biti u fokusu našeg interesa, zar 12 tisuća prebijenih, pretučenih i ubijenih žena godišnje nije dovoljan razlog za to? Hvala lijepa. Zahvaljujem zastupnici Jerković. Zastupnik Tomislav Žagar. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena državna tajnice, gospođo Mišević o ovome sam govorio i na odboru. Mislim da je vrlo važno s obzirom da se nalazimo na području osjetljive teme i teme vrlo važne za društvo u cjelini. Dakle u glavi 3. kad govorimo o prikupljanju podataka to je dobro definirano da sva nadležna ministarstva prikupljaju podatke i da stavkom dva ministar nadležan za poslove pravosuđa pravilnikom određuje i sadržaj toga izvješća, zapravo oblik i način prikupljanja i onda prezentaciju tog izvješća. Međutim, kad govorimo o Povjerenstvu za praćenje unaprjeđenja rada tijela kaznenog i prekršajnog postupka u stavku 6. je definirano da ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi Poslovnik o radu povjerenstva. Mislim da bi ovdje vrlo dobro bilo staviti da on također donosi i oblik i sadržaj tog izvješća, znači tih prikupljenih izvješća koje nadležna ministarstva daju povjerenstvu pa onda povjerenstvo to upućuje ministru pravosuđa. kako što vidimo to će izvješće biti objavljeno na mrežnim stranicama ministarstva a u svrhu i zaštite osobnih podataka i svega onoga što proizlaze iz ove osjetljive teme. Bilo bi dobro da se takav, da ministar propiše taj sadržaj i oblik izvješća a posebno stoga ako želimo da to izvješće bude korisno u sprječavanju daljnjih pojava nasilja u obitelji. Hvala zastupniku Žagaru. I zastupnica Marta Luc-Polanc. Poštovana državna tajnice slušala sam vaše izlaganje i u njemu navoditi kako je ovo sada već treći Zakon o zaštiti žrtava nasilja u obitelji i sve izmjene su išle znači tako što se vidjelo da je praksa pokazala određene nedostatke zakona i usklađivanje naravno sa drugim zakonima kao što je Prekršajni i Kazneni zakon. Pa ove sada zadnje izmjene koje ste donijeli vi navodite da parcijalno primjenjujete Istambulsku konvenciju a ja ću vam sad reći šta govori današnja praksa. Prema današnjim istraživanjima žrtve nasilja u obitelji najveći problem našeg zakonodavstva navode ne toliko, navode dugotrajnosti sudskih postupaka, zatim lošu educiranost i pripremljenost stručnih djelatnika koji se njime bave a nakon toga žene imaju veliki problem ekonomskog osamostaljivanja i pronalaženja radnih mjesta. To je upravo ono što bi cjelokupno, to je onaj cjelokupni problem koji bi se riješio ratifikacijom Istambulske konvencije. Tako da smatram da vi ponovno donosite zakon koji ćete sada puno brže mijenjati nego što su se ovi zadnji zakoni mijenjali i smatram da bi trebalo pristupiti ratifikaciji konvencije i konačnom institucionalnom sveobuhvatnom rješenju pitanja žrtava obiteljskog nasilja. Zahvaljujem zastupnici Luc-Polanc. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Zastupnik Vilibor Sinčić, Hvala vam predsjedavajući. Kolegice i kolege, Hrvatski sabore o ovom prijedlogu zakona raspravljalo je više odbora. Ja ću ovdje prenijeti jednu dugu dvosatnu raspravu izrazito konstruktivnu i dobro sa Odbora za ravnopravnost spolova koja je održana prošli tjedan kako bi prenio mišljenja i primjedbe svih onih koji su na njoj sudjelovali a koji ovdje danas nisu prisutni zato što eto nisu zastupnici. Izvješće ću pročitati gdje bude potrebno pojasnit ću ga. Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na 4. sjednici održanoj 18. siječnja 2017. godine raspravljao je o prijedlogu Zakona o zaštiti nasilja u obitelji u prvome čitanju kao što znamo koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada. Odbor, dakle u uvodnom obrazloženju predstavnica predlagatelja navodi da se radi o trećem zakonu u RH koji obrađuje ovu problematiku te da je do 2003. godine nasilje u obitelji bilo regulirano dvjema odredbama Obiteljskog zakona. Kao što znamo od tada je zakon mijenjan još dva puta. Trenutačno važeći Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji i 2009. godine u primjeni je dulje od 6 godina te iako je označio napreda u odnosu na zakon iz 2003. godine bio je predmetom brojnih kritika stručne i šire javnosti. Nadalje, 1. siječnja 2013. godine stupio je na snagu novi Kazneni zakon koji uvodi definicije članova obitelji i bliskih osoba, ali više ne sadrži nasilje u obitelji kao posebno kazneno djelo. Kao što ćemo vidjeti to je poslije promijenjeno budući da se potonje pokazalo lošim rješenjem posljednjim izmjenama Kaznenog zakona nasilje u obitelji i vraćeno je kao samostalno kazneno djelo. Prilikom izrade prijedloga zakona važna je i činjenica da je RH u nekoliko navrata sudom za ljudska prava osuđena zbog povrede načela ne bis in idem odnosno zbog preklapanja opisa prekršajnih i kaznenih djela. Donošenje novog zakona potrebno je zbog standarda obveza koje RH nameće Konvencija vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, tzv. Istambulska konvencija, te direktiva Europskog parlamenta koja je već bila danas ovdje spominjana o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela. Ovim prijedlogom zakona koji imamo ovdje u prvom čitanju propisuje se i katalog prava žrtava nasilja u obitelji čime će se ojačati i zaštita žrtava kaznenih djela, odnosno to je barem namjera predlagatelja. Na nama je ovdje da utvrdimo je li tome doista tako. Ovim prijedlogom zakona propisuje se katalog, dakle koji će ojačati procesna pravna pozicija, omogućiti se aktivno sudjelovanje u postupovnim radnjama, te spriječiti traumatizacija i sekundarna viktimizacija u postupku. Definicija nasilja u obitelji izmijenjena je po uzoru na Kazneni zakon. Određene novine unesene su i u odredbe o zaštitnim mjerama koje bi se uskladile sa potrebama zaštite žrtve, te kako bi zakon bio u cijelosti usklađen sa Prekršajnim zakonom. Novina je i dužnost zdravstvenih radnika kolegice i kolege, djelatnika u ustanovama socijalne skrbi osoba zaposlenih u odgojno-obrazovnim ustanovama, vjerskim ustanovama, humanitarnim organizacijama ili organizacijama civilnog društva, prijavljivanja počinjenja nasilja u obitelji za koje su saznali tijekom bavljenja svojih poslova i dakle određivanja svojih dužnosti. To je jedna od novina. Propisano je također osnivanje Povjerenstva za praćenje počinjenja nasilja u obitelji, odnosno za praćenje unapređenja rada kaznenog i prekršajnog postupka, te izvršavanja sankcija vezanih za zaštitu nasilja u obitelji koje će se osnovati pri Ministarstvu pravosuđa. To je jedna od velikih novina. Dakle, predlaže se to novo povjerenstvo koje bi trebalo pratiti pratiti rad, a pravilnik o njemu donijet će ministar pravosuđa. Povjerenstvo će imati zadaću na temelju prikupljenih izvješća nadležnih tijela i drugih potrebnih podataka izrađivati godišnje izvješće o primjedbi predmetnog zakona, te podnošenje izvješća Ministarstvu pravosuđa. Uslijedila je ponavljam opet dvosatna rasprava. Istaknut ću ono što je najbitnije. U raspravi koja je uslijedila tražili smo, dakle pojašnjenja nekih od odredbi. Usklađivanje zakona sa direktivom, Istambulskom konvencijom znači veliki korak naprijed. Međutim, dobro je što se o zakonu raspravlja u dva čitanja što smo pozdravili na odboru budući da su neke odredbe prijedloga zakona, dakle potrebno ih je doraditi. Primjerice neadekvatni su iznosi novčanih kazni. Više članica odbora ukazalo je da su predložene kazne za počinjena nasilja u obitelji preblage, pa vas molim da se tijekom ove rasprave i rasprave u drugom čitanju, te da predlagatelj to uzme u obzir, dakle pitanje iznosa kazni, odnosno njihova blagost ili strogost. Iznesen je prijedlog da se člankom 14. osim zabrane pristupa žrtvi zabrani pristup i djeci, još jedno od bitnih pitanja. Iznesen je stav da bi prioritet društva trebala biti prvenstveno prava žrtve. Član odbora predložio je da se za raspravu u ovom prijedlogu zakona na plenarnoj sjednici pripreme podaci o iznosu naplaćenih novčanih kazni za počinjeno nasilje u obitelji. Ne znam ima li predlagatelj te podatke danas. Nadam se da ćemo i o tome govoriti. Također jedna od bitnih stvari je gdje će novac odlaziti. Sada on ide u državni proračun. Iznesen je prijedlog da bi se trebalo uplatiti u fond za žrtve nasilja. Predstavnica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH zamolila je predstavnicu predlagatelja da uključi ured, dakle pravobraniteljice u pripremu nacrta konačnog prijedloga zakona. Bio sam kao predsjednik odbora u najmanju ruku šokiran kada je iznesena informacija da vladin Ured za ravnopravnost kolegice i kolege nije bio uključen u ovaj proces oko ovoga zakona, te sam pozvao institucije još jednom da više komuniciraju. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova navodi da je uputila primjedbe ministarstvu koje nisu prihvaćenje. Ukazuje na činjenicu da i sama tzv. Istambulska konvencija govori da je nasilje u obitelji diskriminacija, te da se radi o rodno uvjetovanom nasilju. mišljenja je da žrtva ima pravo znati što se događa u postupku. Na primjer je li počinitelj nasilja pobjegao možda iz zatvora, je li pušten iz pritvora, jesu li prestale zaštitne mjere, ovog časa to nije omogućeno. Predloženo je također proširenje članka 10., molim vas da obratite pozornost na to, budući da je opis vrlo štur kako bi nasilje moglo biti što brže prepoznato. Također članak 12. koji govori o zaštitnim mjerama predlaže dodavanje odredbi da žalba ne odgađa izvršenje. smatra korakom unatrag, te umjesto predloženog naziva zaštitne mjere udaljenje iz zajedničkog kućanstva predlaže da ostane postojeći naziv koji je širi. Također pravobraniteljica se slaže sa prijedlogom da sam naziv zakona treba izmijeniti. Od drugih sudionika na raspravi treba istaknuti, odnosno u izvješću je navedena predstavnica Autonomne ženske kuće Zagreb koja je poslala također niz primjedbi mogu reći kolokvijalno, amandmani, iako to nije amandman. Dakle, prijedlog promjene, čak petnaestak takvih primjedbi koje su tijekom e-savjetovanja poslani i ministarstvu. Međutim, sve su primjedbe odbijene slično kao i primjedbe pravobraniteljice. Pozivam ovaj Sabor, posebno saborsku većinu da obrati pozornost na ljude koji se bave time svaki dan, pa i desetljećima, koji žive sa žrtvama nasilja i da vide mogu li se njihove primjedbe ugraditi u ovaj zakon. Od tih primjedbi vrijedi istaknuti, dakle predstavnica Autonomne ženske kuće Zagreb smatra da bi trebalo proširiti što se smatra obitelj, uključiti i osobe u intimnoj vezi što bi bilo u skladu s tzv. Istambulskom konvencijom. Nadalje, smatra se da bi zaposlene u nevladinim organizacijama trebalo izuzeti od obveze prijavljivanja nasilja u obitelji, zalaže se za obavještavanje žrtve o statusu prijave, ali ne samo na njezin zahtjev. Predstavnice lezbijske grupe Kontra smatra da bi po uzoru članak 4. tzv. Istambulske konvencije trebalo dodati odredbu kojom bi se uvela opća zabrana diskriminacije na temelju bilo koje osnove spol, rod, rasa, boja kože, jezik, vjera, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, pripadnost nacionalnoj manjini, imovinski status, rođenje, spolna orijentacija dakle status migranta, izbjeglice itd. Također ona smatra da bi u članku 8. stavak 2. trebalo proširiti te dodati i osobe koje jesu ili su bile u emotivnoj ili seksualnoj vezi. Nadalje, mišljenja je kako su novčane kazne potpuno neprimjerene, budući da su … novčanih kazni kažnjene žrtve nasilja. Predlaže i promjenu samog naziva zakona dakle slično kao pravobraniteljica, budući da su žrtve nasilja pretežito žene, te da se ne radi samo o obiteljskom nasilju ukazala je na činjenicu da se partnersko nasilje događa istospolnim vezama te iznijela primjedbu na rad policijskog službenika koji nije želio postupati kod prijavljenog počinjenog nasilja. Mi znamo da imamo protokol o postupanju kod prijave nasilja kojeg bi se policija i druge institucije trebale držati, imamo u Odboru za ravnopravnost spolova i prijave da se to ne čini. Završno je predstavnica predlagatelja pojasnila da ministar pravosuđa u roku od 30 dana od stupanja na snagu zakona donosi pravilnik i poslovnik, te imenuje prije spomenuto povjerenstvo. Također predstavnica predlagatelja iznijela je stajalište oko predviđenih širi raspon kazni pridonosi boljoj primjeni za različite individualne odnosno drugim riječima, predstavnici predlagatelja koja inače ima desetljeće, ima dugi rad u sudskoj praksi, smatra da bi trebalo sudovima ostaviti širi prostor da interpretiraju koliko bi trebala biti kazna. Međutim, postupak po ovom zakonu vodi se po Prekršajnom zakonu, te mora biti u njegovom okviru. Nadalje, ona smatra da se ponekad kod neprijavljenih počinitelja obiteljskog nasilja ne radi samo o strahu, već i ignoranciji i indolenciji onih koji su dužni to nasilje prijavljivati. Kod definiranja članova obitelji i bliskih osoba, drže se kruga koji je predviđen Kaznenim zakonom da ne dođe do preklapanja Prekršajnog i Kaznenog zakona. To je jedno od glavnih, ajmo reći, kamena spoticanja oko ovoga zakona odnosno taj sukob odnosno to preklapanje Kaznenog i Prekršajnoj zakona i njihovih odredbi. Međutim predlagateljica se ne protivi prijedlogu da se to promijeni i u ovom Kaznenom zakonu. Budući da je ovo prvo čitanje sa devet od devet prisutnih glasova za izvješće je prihvaćeno. Hvala. Toliko od Odbora za ravnopravnost. Zahvaljujem zastupniku Ivanu Viliboru Sinčiću. Sada otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e za sudjelovanje u raspravi javio se Ivan Vilibor Sinčić. Izvolite. Hvala vam predsjedavajući. Kolegice i kolege. Mislim da na početku ovog dana i ove rasprave treba reći nekoliko statističkih podataka da dobijemo sliku o čemu se radi i u kojem smjeru trebamo djelovati. Iskoristiti ću statistiku MUP-a, dakle prema službenim podacima policije prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji već spomenutom iz 2003. godine kada je donesen prvi, svake godine je prijavljeno između 11.500 i 17.500 počinitelja, a broj žrtava takvih djela kreće se između 14.500 i 22.200 od čega su žene žrtve u 64 do 71% slučajeva. Dakle kada govorimo o nasilju u obitelji u velikom broju slučajeva čak do 71% govorimo o nasilju nad ženama, ovisno o godini. pri čemu su opet žene u 75 do 80% slučajeva. Po broju žena koje su ubijene svake godine, to je vjerojatno najteži oblik nasilja iz podataka policije vidimo da se radi o zabrinjavajućem broju od 22 do 45 žena godišnje. Također postoji duga praksa nažalost neprijavljivanja nasilja pa se navodi strah od počinitelja, dugi sudski procesi, opet problem našega pravosuđa, niske kazne za počinitelje, što sam također naveo u izvješću odbora, nepovjerenje u nadležne institucije, ogromnom problemu u RH, strah da im nitko neće vjerovati, strah da će ih se okriviti za preživljeno iskustvo odnosno da će se kazniti žrtva, a ne počinitelj, osjećaj krivnje i odgovornosti i neki drugi dakle ima više kriterija više pojmova, ovi su jedni od glavnih. Evo ovako kada je izneseno stanje ovaj prijedlog zakona ima određene novine u odnosu na prijašnje izmjene, npr. imamo redefiniciju ekonomskog nasilja koja je proširena odnosno navodi se da je pojam ekonomskog nasilja oduzimanje prava na ekonomsku neovisnost odnosno izrijekom se navodi zabrana tjelesnog, psihičkog, spolnog i ekonomskog nasilja u obitelji prema prijedlogu zakona koji nam je dostavljen na klupe. Htio bih istaknuti ovdje, još jednom pozivam sve zastupnike i odbore koji su se o ovome očitovali da se uzmu u obzir primjedbe ljudi iz prakse. Ljudi koji rade, žive sa žrtvama nasilja godinama, desetljećima koji poznaju praksu, koji su sudjelovali u izradama prijašnjih zakona, da se uvaže njihova mišljenja. Ponavljam opet, pravobraniteljica i njezine primjedbe nisu prihvaćene niti jedna primjedba. Autonomna ženska kuća od 15 primjedbi niti jedna primjedba nije uvažena. Vidjet ćemo kad će biti drugo čitanje nadam se da će biti što prije jer potrebno je unaprijediti zakon kako bi se anomalije što više ispravile. Hoće li Odbor za ravnopravnost spolova opet jednoglasan biti u potpori? Kažem ovo je bilo prvo čitanje pa smo se uglavnom složili oko izmjena. ne želim ovdje raspravljati samo o posljedicama, reći ću i nešto o uzrocima. Potresle su me dvije stvari u dosadašnjoj raspravi. Prva stvar je curenje informacija iz policijske postaje. Dakle recimo vi ste žrtva nasilja, počinitelj je u zatvoru vi ne možete dobiti informaciju je li on, najčešće je muško, je li pušten, hoće li doći na vaša vrata, hoće li opet raditi nasilje nad vama, ne možete dobiti informaciju o tome statusu. To je ogroman problem. U isto vrijeme imamo curenje podataka iz policijske postaje, policija koja bi trebala čuvati informacije, koja bi trebala štiti žrtve događa se da po kojekakvim vezama i vezicama počinitelj dođe do informacije a žrtva ne može doći do informacije. Trebalo bi dakle postrožiti utvrđivanje odgovornosti takvim slučajevima. Drugi slučaj koji me je, koji me dakle rastužio je ovaj prije spomenuti kako institucije nisu dovoljno komunicirale u izradi ovoga zakona, odnosno da jedna ruka ne zna šta radi druga. Mislim da to svakako nije dobro, da bi trebalo doći do konsenzusa iz svih djela sustava koji se bavi prevencijom nasilja u obitelji od policije, od pravosuđa, dakle sudova, samo Ministarstvo pravosuđa, od udruga pojedinaca, iskustava iz dakle Europe i svijeta kako bismo štoviše uštimali taj mehanizam da prije svega obeshrabrimo a onda oni slučajevi nasilja koji se dogode da sankcioniramo počinitelje i da se ne dogode eskalacije kakvima smo svjedočili. Međutim, osim o posljedicama i ovim statistikama koje sam naveo rekao bih nešto o uzrocima. Svakako jedan od glavnih uzroka nasilja jest ekonomski problem. Dakle to su naše poznate stvari, problemi. Podsjećam vas da gotovo svaki deseti građanin Hrvatske je u blokadi, da je stotinjak tisuća ljudi imalo problem sa švicarskim frankom. Zamislite kada vam troškovi toliko porastu da vam pojedu svu plaću i vašu i supruge, onda počinju optuživanja, ti si kriv za kredit, što nisi pazio, nisam ja, ne ti si kriv za kredit. Tu se obitelji nađu u situaciju u kojoj se okreću jedni protiv drugih, nemaju povjerenje više jedni u druge, nema više povjerenja u institucije, vrijeme prolazi a rješenja se čini da ne dolaze ni od kuda. Tu kolegice i kolege strada zdravlje, tu kolegice i kolege dolazi do velikog broja rastava brakova. Pa bih htio navesti jednu knjigu koju je Udruga „Franak“ poslala bivšem ministru financija Lalovca na 39. strana zove se „Dosje X“. Unutra su anonimne priče na njihov vlastiti zahtjev, dakle zahtjev ljudi anonimne priče života sa švicarcem, o tome paklu. Ljudi navode kronične bolesti, stres, vrtoglavicu, i srčane bolesti, živčane bolesti, bolesti probavnog sustava, slučajeve nasilja, nasilja u obitelji, tu su i poznati slučajevi ekstremni. Pa navodim jedan citat iz novina „U Gradu Mladih u Zagrebačkoj dubravi samoubojstvo vješanjem počinio je 54 otac troje djece zbog kredita u francima.“ Imamo slučaj iz Kaštela gdje je bivši pripadnik 1. Gardijske brigade kojeg nisu usmrtili neprijateljski metci dignuo ruku na sebe i daleko najtragičniji vjerojatno slučaj smrti je slučaj Ivane Mandić, kćeri jedinice stare 29 godina koja je 2011. godine u jeku divljanja švicarca dakle pala kako žrtva, pala kao žrtva sustava. O tom slučaju čak je snimljen film „U braku sa švicarcem“ redatelja Arsena Oremovića. Prema tome, mi smo naveli odnosno prethodne vlasti su dovele naše obitelji i našu zemlju u jedan položaj u kojem se obitelji nisu trebale naći, u kojem je puno veća vjerojatnost za nasilje, za neslogu, za međusobno optuživanje, za probleme i onda imamo ovakve crne statistike kakve imamo. Brojke o Brojke o nasilju sve govore, ti ljudi se nisu trebali naći u tom problemu. Stotinjak tisuća ljudi se nije trebalo naći u problemu švicarca. Mogu ići dalje i govoriti o svim drugim skupinama problema u Hrvatskoj. Ako su švicarci jedna skupina, Raiffeisen zadruga bi bila druga skupina, žrtve pravosuđa treća skupina, ne znam ako hoćete slučaj Croatia banke također ima svoju grupu slučajeva. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Vilibor Sinčić ja bi vas upozorio da se držite teme, danas je tema prijedlog Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji a ne Vilibor (Živi zid)** Hvala vam predsjedniče. Nisam se puno osvrnuo na franak, htio sam samo upozoriti na uzrok. To je nešto što nisam vidio u dosadašnjoj raspravi. Mislim da je to izrazito bitno. Evo toliko, ostatak nadam se u replikama. Hvala vam. **Petrov, Božo (MOST)** Zahvaljujem zastupniku Sinčiću. Prvi zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Miro Bulj. Izvolite. Kolega Sinčiću naveli ste brojne uzroke zbog kojih nastaje nasilje u obitelji, između ostalog i ekonomske i društvene situacije u kojoj se nalazi hrvatsko društvo. Složio bih se sa vama, ali činjenica je da je ključni problem neorganiziranost sustava po pitanju evo reći ću možda ključnog problema nasilja u obitelji, a to je alkoholizam. Primjer ako alkoholičar napravi problem u svojoj obitelji, nasilje nad obitelji presuda suda, to odlazi na sud i presudu donosi sud i dobija ingerenciju, da ga prati klub liječenih alkoholičara. Na primjer ja imam primjera u svome gradu Sinju taj način rada. Međutim, to je čak zakonom tako propisano, ali koliko je neorganizirano ti klubovi liječenih alkoholičara nemaju sredstava dovoljno niti stručnog kadra po tom pitanju. I to su ključni problemi. Znači sami sustav se može bolje organizirati evo o ovome samo problemu gdje sud donosi presudu da prate čovjeka koji je napravio nasilje u obitelji alkoholičara, ali jednostavno nemaju ni sredstva ni sa lokalne razine, ni sa državne, ni sa regionalne razine. Znači sami sustav nije dobro koordiniran, ali zasigurno tu ne bi tribala velika sredstva i zasigurno bi se to moglo puno, puno bolje organizirati unutar sustava i po pitanju stručnog kadra i ekonomskih pitanja. Hvala lijepa. Ivan Vilibor (Živi zid)** Hvala vam predsjedavajući. Kolega Bulj, apsolutno se mogu složiti sa vama alkoholizam je jedan od daleko najvećih uzroka nasilja. Bio je tu i prije slučaja švicarca, na žalost vjerojatno će biti i nakon slučaja što ste govorili o udrugama. Jest htio bih spomenuti slučaj Autonomne ženske kuće i njihovih predstavnika koji su mi se požalili da im se zadnjih godina kontinuirano režu sredstva, kako nailaze na nerazumijevanje od strane institucija, pa pojedine institucije ne razumiju da lokacija njihovih skloništa mora ostati tajna inače takvo sklonište nema nikakvu funkciju. tome, tu je cijeli niz problema na koje ni bivši ministri tako mi prenose nisu imali mnogo razumijevanja, pa pozivam opet da je najvažnije da se zaštititi žrtva i da moramo sustav naštimati tako da se zaštiti žrtva. Hvala. Hvala. Zastupnik Željko Jovanović javio se za repliku. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala predsjedniče. Pa kolega Sinčić, javio sam se za repliku samo iz jednog razloga da nadopunim jedan dio u kojem ste govorili o uzrocima i o prevenciji. ovakav jedan represivni način ima preventivni učinak, važan preventivni učinak u zaštiti svih ljudi i sprječavanju nasilja. Ali ste upravo u jednom dijelu govorili o tome gdje treba sve raditi više na prevenciji. Spomenuli ste obitelj, civilno društvo, ali ste vjerojatno omaškom izostavili ono što je ključno uz obitelj naravno, pa zbog toga želim to dodatno istaknuti. Možda ću i kasnije govoriti o tome, a to je naravno škola. škola je mjesto gdje mi prevencijom možemo smanjiti pojavnost nasilja i spriječiti sve one probleme koji nastaju zbog nasilja. Od kad postoji čovjek postoji i nasilje. Ali na žalost naše vrijeme danas ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu je obilježeno zastrašujućim porastom nasilja u kojem svaki čovjek može biti žrtva bezumnog nasilja kojim je nasilje samo po sebi jedino svrha. I zato ja i danas ovdje ponavljam i ponavljat ću dok god budem govorio da je besmisleno suprotstavljati se uvođenju obrazovanja za zdravlje, obrazovanja za građansko društvo i demokracije u škole jer je to jedini način da mladi ljudi od najranije dobi poštuju sami sebe, ali da poštujući sami sebe poštuju i svoje prijatelje, svoje roditelje, svoje učitelje i nastavnike i to je jedini put da u svakom društvu nasilja bude manje nego što ga ima danas. Hvala zastupniku Jovanoviću. Odgovor na repliku zastupnik Sinčić. **Sinčić, Ivan Vilibor (Živi zid)** Hvala vam predsjedavajući. Kolega Jovanović, naravno da je kao jedan od glavnih, alata borbe protiv nasilja i proces obrazovanja, odnosno osnovna i srednja škola, pa i visoko obrazovanje. Dakle, ne radi se samo o obrazovanju, nego i o odgoju. To su i odgojne U potpunosti je mislim svima jasno da dijete, odnosno adolescent koji kroz svoj razvoj trpi nasilje, pogotovo ekstremno nasilje da će imati cijeli život posljedice. Prema tome, govorimo o nasilju u obitelji osim nasilja nad ženama tu je i nasilje nad djecom koje je dakle u ovim statistikama zauzima visok postotak i naravno da trebamo napraviti programe kroz sustav obrazovanja da se to nasilje svede na najmanju moguću mjeru. Htio bih podsjetiti na jednu statistiku rađenu prije nekoliko godina u hrvatskim školama koja pokazuje da na žalost podjednak broj učenika smatra da je nasilje neopravdano i da je štetno koliko i smatra da je nasilje opravdano, odnosno da ga se treba tolerirati. Dakle, odnos onih za i protiv je podjednak što smatram da je porazna statistika i da trebamo svi zajedno raditi da je poboljšamo i to ne za godinu dana, dvije, pet niti danas nego jučer. Jer dok mi pričamo djeca idu u školu i ovog časa se donose odluke koje će utjecati na njihov cijeli život. Zastupnik Marko Sladoljev javio se za repliku. **Sladoljev, Marko (MOST)** Hvala gospodine predsjedniče. Evo gospodine Sinčić, govorili ste o uzrocima nasilja u Republici Hrvatskoj. Ja bih spomenuo na jedan jedan uzrok nasilja koji se možda dovoljno ne spominje u RH, a i koji dovodi do uzroka nasilja, a to je da Hrvatska nema gotovo u svojem Obiteljskom zakonu dovoljno regulirano institut zajedničkog roditeljskog skrbništva. Da zemlje koje su uvele u velikoj mjeri zajedničko roditeljsko skrbništvo, da su u velikoj mjeri smanjili obiteljsko nasilje, tako da vi imate paradoksalne situacije u Republici Hrvatskoj da centri za socijalnu skrb i sudovi automatizmom, jednom birokratskom metodom presuđuju jednostrano i da imate paradoksalne situacije da u slučaju rastave braka koje nije bilo čak ni konfliktno, nije bilo nikakvog ni psihičkog ni fizičkog nasilja, sudovi dodjeljuju djecu jednoj strani da roditelj koji živi do tog djeteta ne može po pet godina vidjeti svoje dijete, gdje mu se na neki način krši njegovo ustavno i ljudsko pravo da vidi svoju djecu, osim toga krši se i dječje pravo da vidi svog roditelja. Ivan Vilibor (Živi zid)** Hvala kolega Sladoljev. Upoznat sam sa situacijom. Kod nas postoji praksa da se djeca dodjeljuju uglavnom majkama, naš klub će tijekom današnje rasprave posvetiti jednu raspravu toj problematici. Hvala. Zastupnica Ines Strenja-Linić javila se za repliku. **Strenja, Ines (MOST)** Ja sam htjela nadopuniti. Ne slažem se da je najveći uzrok ekonomsko ekonomsko stanje naših obitelji zato što smo svjesni i vidimo zapravo i vidimo iz podataka statističkih da nasilje u obitelji nema niti niti ne možemo ga točno raspodijeliti niti po nekakvoj obrazovnoj strukturi, niti ekonomskom statusu neke obitelji. To je jednostavno nasilje prema kojem mi u obitelji moramo imati nultu stopu tolerancije i uzroci su puno dublji. Smatram da u pravu je kolega Jovanović, da jedan dio može se odraditi i preko škole gdje moramo djecu učiti ono što nisu naučili u obitelji, ali obitelj je tu ključna. Ono što mi je žao da niste spomenuli jedan oblik nasilja koje je danas jako prisutan, a to je nasilje nad starijim osobama jer roditelji odnosno i sve tri generacije vrlo često i ostaju živjeti zajedno, nasilje nad starijim osobama je u velikom porastu, a i u velikom porastu, a zapravo jedan veliki dio toga si ne neprijavljuje zbog sramote starijih ljudi jer ne žele prijaviti svoju djecu

Htio bih napomenuti da u ovu definiciju ekonomskog nasilja koja stoji u zakonu ne bi se moglo dakle ne bi se ta definicija mogla poistovjetiti sa onime o čemu sam ja govorio. Recimo na primjeru švicarskog franka, to jest povezano sa ekonomijom, međutim govorio sam općenito na razini sustava. Ekonomsko nasilje kako je definirano u zakonu govori recimo u slučaju kada npr. najčešći slučaj da žena, supruga ne radi, a muž radi i onda on nju ucjenjuje uvjetuje novčano. U tom smislu je definirano ekonomsko nasilje. Ja sam govorio o šteti na razini sustava koje ja osobno smatram nemjerljiva. U pojedinom slučaju nasilja koje zabilježi policija ili koje zabilježi druga institucija, nisam siguran da je uvijek moguće reći da oni su zbog švicarca, da oni su zbog blokade imali taj slučaj nasilja ili je tu možda bio alkohol ili je možda bila neka druga, treća prepreka. Mislim da je nasilje koje dolazi od strane ovakvog stava o kojem sam govorio, nemjerljivo i statistički teško prativo. Hvala. Hvala zastupniku Sinčiću. Klub zastupnika SDP-a javio se za sudjelovanje u raspravi i u njihovo ime zastupnica Romana Jerković. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Od 2003. godine od kada je SDP-ova vlada donijela ovaj zakon, zakon je do današnjeg dana doživio doista opsežne izmjene i značajne pozitivne pomake u području zaštite od nasilja u obitelji. Tu intenciju da problematiku obiteljskog nasilja se uredi na jedan sadržajniji, jasniji, učinkovitiji dakle transparentniji način mi načelno vidimo i u ovom prijedlogu zakona. Zakon donosi neke novine, neke dobre stvari npr. osniva se povjerenstvo za praćenje i unapređenje sustava čija bi uloga vjerujemo trebala biti da monitorira učinkovitost sustava i uočava propuste i da temeljem iskustva potiče i predlaže određene određene promjene i poboljšanja. Druga novina koju vidimo jest da su definirana prava žrtava obiteljskog nasilja. Tako je konačno zakonom predviđeno i pravo na smještaj u odgovarajućim ustanovama odnosno u skloništima za žene. Vidimo i da je proširena kategorija obitelji, to pozdravljamo. Držimo da je i logično bilo obzirom da smo donijeli Zakon o životnom partnerstvu i bilo je logično u članove obitelji dodati i neformalne životne partnere. u zadnjih deset godina u Hrvatskoj je ubijeno gotovo 300 žena i godišnje imamo doista veliku brojku od 12.000 prekršajnih i kaznenih djela nasilja u obitelji. u prijevodu to doista znači 12.000 pretučenih i prestrašenih i silovanih i ugroženih i ubijenih žena. ne zvuči dobro, a procjene kažu da ne prijavljenog nasilja ima i tri puta više. Prošle godine u Hrvatskoj je ubijeno 18 žena što znači da je svakih 20 dana jedna žena bila ubijena od ruke svog bivšeg ili aktualnog partnera. To je puno više od prosjeka kojeg smo imali u proteklom desetljeću. Nažalost nasilje iz prekršajne domene sve više ide u sferu kaznenoga prava i u sve većem broju slučajeva završava sa tragičnim posljedicama i tragičnim ishodom. Dakle trend rasta nasilja je očigledan. I upravo u kontekstu i u svijetlu te rekla bih surove realnosti, mi u klubu SDP-a sagledavamo ovaj zakon koji nam je Vlada uputila. Državne institucije smatramo da nikako ne smiju se prema pojavi nasilja u društvo odnositi kao da je to više-manje privatan problem, jer to nije privatan problem. Nasilnici i ubojica jesu krivci, ali odgovornost države u ovakvoj situacije neupitana. I stoga mi smatramo svi državni dionici svi oni koji čija je odgovornost nasilje nad ženama treba li osvijestiti tu činjenicu i taj podatak da je nasilje nad ženama i u obitelji u posljednje vrijeme, u posljednjih nekoliko godina u porastu što indirektno znači da kako društvo ipak ne činimo dovoljno. I stoga bih u ime kluba iznijela nekoliko primjedbi i nekoliko prijedloga. Dvije primjedbe su načelne prirode. Prva primjedba jest ta da nas na neki način zabrinjava praksa neuvažavanja prijedloga struke koja iz neposrednog iskustva sugerira promjene kako bi jednostavno olakšali rad svima onima koji se ovom problematikom svakodnevno bave. Dakle kao što smo i prije čuli odbijeni su prijedlozi i pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i pravobraniteljice za djecu i pučke pravobraniteljice, također i sugestije većeg broja udruga civilnog društva kao što su Autonomna ženska kuća Zagreb, kao što je Ženska udruga „Izvor“. Htjela bi podsjetiti da smo u ovoj problematici danas tu gdje jesmo a ipak nismo na početku treba biti pošten zahvaljujući i civilnom društvu koje je ponijelo ogroman teret borbe za nešto što se zove temeljna ljudska prava, u prijevodu trebali smo pokazati malo više respekta prema njihovom radu, njihovom iskustvu i prema njihovim prijedlozima. Druga načelna primjedba odnosi se na jednu nelogičnu praksu da potpisujemo međunarodne dokumente pri čemu se obvezujemo na njihovu primjenu i onda odugovlačimo sa njihovom implementacijom u vlastito zakonodavstvo. Unatoč dakle tom jednom trendu porasta nasilja kao što smo već čuli, moji prethodnici spomenuli Hrvatska još uvijek nije ratificirala Istambulsku konvenciju. Na Odboru za ravnopravnost spolova smo pitali gospođu državnu tajnicu zbog čega smo sada propustili neke elemente, dobre elemente Istambulske konvencije implementirati, ugraditi u zakon o kojem raspravljamo. Odgovor je bio doista birokratski, rekla bi cijepljen od bilo kakve empatije za ovu problematiku. Odgovor je bio pa nismo ratificirali pa nemamo obvezu. Onog trenutka kad ratificiramo morat ćemo, bit ćemo u obvezi pa ćemo to i učiniti. Mislim da je sasvim legitimno postaviti pitanje zar nije paradoksalno da Hrvatska uz Makedoniju bude jedina država iz okruženja koja još uvijek nije potpisala, o pardon ratificirala Istambulsku konvenciju? čini mi se da je paradoks i veći kada znamo da je specijalna izvjestiteljica UN-a za nasilje nad ženama ugledna hrvatska diplomatkinja Dubravka Šimonović. šteta što smo propustili ne samo ratificirati nego i implementirati dobre dijelove konvencije u ovaj zakon. I sad mi dozvolite da u ime kluba kažem i nekoliko konkretnih primjedbi i prijedloga. Neki su već bili izneseni ali želim da se zabilježi da je i kluba SDP-a također iznio to kao prijedlog. kao što vas je upozorila i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova na sjednici odbora bilo bi poželjno spomenuti Istambulsku konvenciju, ako ništa barem onaj njen ključni dio koji se odnosi na to da je nasilje u obitelji uvjetovano, rodno uvjetovano nasilje i da predstavlja oblik spolne diskriminacije. To smatramo iznimno važnim i bilo bi dobro da se to unese npr. u članak 2. Članak 4. kaže da su sva tijela u postupanju dužna reagirati hitno. Što znači hitno 13 godina nakon primjene zakona? Iskustva su pokazala da shvaćanje pojma hitnost varira od suca do suca, od suda do suda i stoga predlažemo jedan transparentniji pojam, jasniji, konkretniji, on može zvučati npr. sva nadležan tijela koja su ovlaštena postupati povodom nasilja u obitelji postupat će hitno i podnositi prijave odmah, a najkasnije u roku od recimo 15 dana od dana saznanja o nasilju. Zatim članak 6., članak 6. govori o pravima žrtve nasilja. Što je ovdje sporno? Ovdje je sporno što zakonski tekst ne predviđa službenu obvezu nadležnih tijela dakle policije, državnog odvjetništva, pravosuđa da upozna žrtvu sa njenim pravima. Zakon kaže da će nadležna tijela to napraviti ali na njen vlastiti zahtjev. Isto kaže da će na njen vlastiti zahtjev je obavijestiti o ukidanju zatvorske, neke zaštitne mjere ili o bijegu okrivljenika, o stavljanju izvan snage odluke o izricanju zaštitnih mjera itd. Dakle iskustvo nam govori da smo to odredili kao službenu obvezu da bi danas možda neke žene bile žive. Prisjećam se sad jedne mlade djevojke iz Rijeke koja je već šestu godinu u komi zbog toga što ju je upucao nasilnik koji je pobjegao iz bolnice a ona o tome ništa nije znala. Pitam se da li bi njena sudbina bila drugačija da ju je netko obavijestio da je nje nasilnik iz prethodnog vremena pobjegao na slobodu? Zatim članak 10. smatramo da je ovo izuzetno važan člana, on definira pojam nasilja u obitelji, međutim opis koji predlažete držimo da je nedovoljan i zbunjujući i u praksi bi mogao stvarati probleme. Istina je, istina je da su pojedina nadležna tijela u postupcima raznim i već postojećoj zakonskoj definiciji imala poteškoće u razumijevanju i kvalificiranju pojedinih oblika nasilja. Međutim, držimo da je to trebao biti poticaj da se postojeće bolje definira, učini jasnijim, nadopuni, poboljša, pojasni. Na primjer sada imate jednu neobičnu, mislim da je najviše sporno psihičko i ekonomsko nasilje. Kažete ekonomsko nasilje je ono koje žrtvu stavlja u ponižavajući položaj ekonomske ovisnosti. Pa to implicira da postoji i ekonomska ovisnost koja nije za žrtvu ponižavajuća ili na primjer psihičko nasilje koje je kod žrtve prouzročilo povredu dostojanstva ili uznemirenost. Kako ćete to? Trebate vještaka. A ako trebate vještaka to znači da se cijeli proces stavljanja žene pod zaštitu na neki način prolongira i dovodite u pitanje hitnost postupka koji je iznimno važan. Iskoristit ću priliku još reći nekoliko rečenica o jednoj iznimno važnoj temi. Nedavna istraživanja Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje skraćeno CESIJA koju smo čuli na Odboru za ravnopravnost spolova pokazala su da mladi u Hrvatskoj imaju vrlo liberalne stavove prema nasilju između sebe prema općenito nasilju kao pojavi u društvu i u vezama. Dakle, čak 35% njih smatra da djevojka koja nazovimo to flertuje sa drugim dečkom provocira ga da je udari. Čak 36% njih smatra da je nasilje obično nečim izazvano. To misle mladi ljudi iz srednje škole. U srednjoj školi njih petina ima iskustvo nasilja u vezama i priznaju da su i sami bili nasilni u vezama. Dakle, čini nam se da je ovo istraživanje vrlo zorno ali nije ovo prvo istraživanje. Dakle, opetovano ukazuje na to da tema nasilja jednostavno nije u fokusu društva, da nije u fokusu političkog interesa i da na neki način zatvaranjem očiju i guranjem nekih problema pod tepih, ne nuđenjem kvalitetnih, kvalitetnijih rješenja mi indirektno gradimo jedan tolerantan odnos prema nasilju čime doprinosimo stvaranju pozitivnog odnosa mladih ljudi prema nasilju što je izuzetno loše. Mladi bi trebali biti naša strateška i ciljna društvena skupina za prevenciju nasilja u partnerskim odnosima i ako se kao društvo ozbiljno mislim pozabaviti temom nasilja čini mi se da onda moramo se prije svega pozabaviti mladim ljudima. I na koncu dozvolite mi da kažem da će klub SDP-a podržati prijedlog ovog zakona u prvom čitanju u nadi da će on do drugog čitanja doživjeti neke preinake i poboljšanja temeljem svih rasprava koje će se danas u Saboru dogoditi. Mi u klubu SDP-a držimo da je nasilje nad ženama uključujući i obiteljsko nasilje nešto što potkopava temeljne vrijednosti našega društva i držimo da su sve državne institucije dužne učiniti iskorak, učiniti napredak i u zakonodavstvu i u policijskom postupanju i u procesuiranju i zaštiti žena i u senzibilizaciji javnosti za ovaj društveni problem i konačno izuzetno važno u prevenciji. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Vaše izlaganje je izazvalo niz replika. Prva je ona uvaženog zastupnika Ivana Ćelića. Evo uvažena zastupnice Jerković, složio bih se ja sa vama u puno toga i u onome što je rekao uvaženi zastupnik Jovanović o važnosti odgojno-obrazovnih ustanova. nulta tolerancija prema nasilju ne bi trebala imati nikakvu ideološku obojanost i da po tom pitanju trebamo biti jedinstveni. Žao mi je samo što ste govorili, ja se nadam i kolega Sinčić je spomenuo, dakle činjenica jest da je u gotovo 70% slučajeva da su žrtve nasilja u obitelji žene, ali ima i muškaraca koji su žrtve nasilja pa ne trebamo ni to smetnuti smetnuti sa uma. Ja bih ovdje samo kratko rekao vezano za ove prekršajno-pravne sankcije. Tu imamo jedan medicinsko-pravni problem. Naime i u Prekršajnom zakonu u člancima 50. i 53. i u Kaznenom zakonu članku 69. gdje se govori o obveznom liječenju od ovisnosti susrećemo se svakodnevno ja vodim najveći odjel za liječenje opijatskih ovisnika. I jutros sam imao jednog takvog pacijenta. Dakle, sudac izriče mjeru obveznog liječenja od ovisnosti bez ikakve medicinske dokumentacije i nadam se da ćete se kao liječnica složiti sa mnom da svakako treba postojati medicinska dokumentacija. Činjenica je da je puno puta nasilje posljedica ovisnosti, ali sudaca nije taj koji može izricati mjeru obveznog liječenja od ovisnosti ukoliko nema medicinske dokumentacije, pa će tu trebat svakako mijenjati ovaj članak 18. obvezno liječenje od ovisnosti gdje će se govoriti da je nasilje počinjeno pod utjecajem alkohola, neke ilegalne psihoaktivne supstance ili neke nove ovisnosti. Jer svjedoci smo da danas ima puno puta i nasilja u obitelji zbog ovisnosti o kockanju. Hvala. Hvala. Odgovorit će uvažena zastupnica Romana Jerković. Izvolite. **Jerković, Romana (SDP)** Hvala lijepo. Kolega slažem se sa vama u većini onoga što ste rekli posebno što se tiče edukacije mladih i potrebe za prevencijom. Mi čini mi se o tome jako puno govorimo, ali na žalost puno manje radimo. Edukacija mladih ljudi i prevencija mora biti odgovornost države. Mislim da to državne institucije moraju osvijestiti. Edukacija mladih je važna, ali država mora preuzeti odgovornost za to. Mi danas imamo sporadične pokušaje i vrlo vrijedan rad koji je vrijedan spomena na lokalnim razinama u općinama, gradovima, županijama. Međutim, one su, one u velikoj mjeri ovisi o tome koliko neka lokalna sredina ima senzibiliteta za problematiku. Mislim da to čak niti ne ovisi toliko o novcu da li je neka općina, grad, županija bogata ili nije. Mislim da to prije svega ovisi o senzibilitetu te sredine da neki problem prepozna i da se s njime bori na adekvatan i učinkovit način. Mislim da, opet se vraćam na državu, na ministarstva. Mislim da je to odgovornost države da kada vidi da u nekoj sredini postoji problem, a nema učinkovitih mjera koje bi se s time borile mora intervenirati. Ministarstvo, država mora intervenirati. Hvala lijepo. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Hrvoja Zekanovića. Izvolite. **Zekanović, ovdje ću opet ukazati na problem koji sam i malo prije govorio, a to je da niti u Obiteljskom zakonu, niti u Ustavu Hrvatske kojeg držim u ruci zapravo nije definirano što je to obitelj, niti su definirani članovi obitelji. A koliko je važna obitelj i sam Ustav RH govori pa kaže članak 62. „Obitelj je pod osobitom zaštitom države“, s tim da ću ovoga, ostat ću u temi, ali moram reći uvaženom dopredsjedniku Sabora 2013. godine kada smo ušli u EU jako se brzo promijenila ova knjižica pa smo tiskali novu knjižicu i stavili smo članke koji su novi. A kada se promijenio Ustav također 2013. u 12. mjesecu referendumom, knjižica je ostala stara. Znači ne postoji ovaj u ovoj knjižici koju mi imamo ovdje znači da je „brak životna zajednica žene i muškarca“ taj stavak ne postoji, pa molim službe saborske da se s obzirom da se ovi papiri stvarno tiskaju nekontrolirano, da se svima tiska jedan aktualni primjerak Ustava RH. Hvala. Sljedeća replika je uvažene zastupnice Irene Petrijevčanin Vuksanović. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice. Nekoliko kontradiktornosti ste izrekli. Prvo što se tiče članka 8., dakle nije proširena kategorija obitelji u članku 8. na što se referirao kolega u replici izlagateljice nego su definirani oblici zajednica, formalni i neformalni i u tom smislu bi se vjerojatno trebao korigirati i sam naslov zakona koji će se možda korigirati u drugom čitanju, s obzirom da to nije nije definicija obitelji. vidimo da je to sporno. Što se tiče slučaja iz Rijeke, dakle pa upravo zahvaljujući zakonu iz 2003. i zakonu sljedećem iz 2009. za koji se i stručna i šira javnost složila da je bio manjkav u nizu odredbi, a jedna od odredbi je upravo nepovredivost adekvatna zaštitnih mjera taj se slučaj dogodio. Zahvaljujući ovom prijedlogu zakona gdje je poseban naglasak stavljen na zaštitne mjere, slučaj iz Rijeke i slični slučajevi naravno trebali bi biti u znatnoj mjeri prevenirani. Spomenuli ste hitnost, pa hitnost vam je upravo konvencijsko načelo iz Istambulske konvencije. Što se tiče Istambulske konvencije meni je jako žao sa su prošle vlade propustile ratificirati iako je potpisana u siječnju 2013., a čuli smo već nekoliko puta od premijera i od resorne ministrice da prema planu krajem 2017. bi se ta konvencija dakle ratifikacija trebala naći na saborskim klupama.

Kolegice nisam vas u prvom dijelu dobro niti čula jer tiho govorite, ali čini mi se da sam dobro čula kada ste rekli da je zakon iz 2003. manjkav, dakle zakon koji je donijela SDP-ova vlada. Pa ja se mogu s vama složiti da je bio manjkav. Do 2016. doživio je nekoliko izmjena i bile su dobre, ali kolegice da se pitalo vašu stranku, tog zakona možda ni danas ne bi bilo. Žena do 2003. godine apsolutno nije bila zaštićena od nasilja, bila je zaštićena samo kada bi je suprug pretukao dobro pred djetetom, tada je bila objekt, po toj osnovi je bila zaštićena. I bila je zaštićena samo onda kada je doživjela tešku tjelesnu povredu. Osim toga moramo vam reći da smo tada, SDP-ova vlada, unijeli nasilje u obitelji u Kazneni zakon. A HDZ je došao na vlast vi ste to izbacili iz Kaznenog zakona, prema tome nemojte govoriti ono što se ne sjećate ili ne znate. A što se tiče Istambulske konvencije, Istambulska konvencija je mogla biti ratificirana i prije, ali zar vam je to alibi da sada ništa ne napravite? Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Ivana Pernara. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Nikad neću zaboraviti slučaj Marijene Fel iz Pitomače tada je SDP bio na vlasti. Bivši muž te žene bio je HDZ-ovac, on ju je zlostavljao i dobio je zabranu približavanja njihovoj kući. I što se dogodilo? Da, udaljen je nasilnik iz njihove kuće, ali je kuća bila od nasilnika. I na kraju je nasilnik prodao kući i ta žena je bila deložirana. Znači summa summarum, žene pristaju na odnos sa nasilnikom iz ekonomskih razloga. I sada šta se događa? Ta ista SDP-ova vlast je dala toj Maji Fel kaznu od 40 tisuća kuna zato jer se nije mirno iselila iz kuće, čime ju je i drugi put umjesto da joj pomogne da ju pita jel ti treba smještaj jel može država išta učiniti za tebe, jel ti može kako pomoć, dala joj je drakonsku novčanu kaznu. I na kraju, nalazimo se u situaciji da se sustavno u našem društvu vrši nasilje jačeg nad slabijim. Npr. piše mi jedna djevojka nisam imala osobnu 20 metara od stana zbog toga su me odveli na oranice, znači malte ne pritvorili preko noći i kaznili me s 300 kuna ili recimo vidjeli smo i u ovom Saboru gdje se kao argument za recimo ometanje u raspravi jednostavno koristi argument sile. Znači na način kako funkcionira odnosno kako se vodi ovaj Sabor na isti način se vodi i država, funkcionira policija gdje nadređeni šefovi čak i kada su u krivu podređenih moraju slušati, a ista stvar je i u obitelji gdje se zapravo zapravo vrši nasilje, ali država tu ima velike prste u tome jer je ona gurnula ljude u poziciju ekonomske ne slobode jer je sama ekonomski ne slobodna. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvažanog zastupnika Domagoja Hajdukovića. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice Jerković, ono što me ponukalo na repliku je što ste rekli da je predlagatelj prilikom sastavljanja prijedloga zakona odbacio sve sugestije koje su došle od naših pravobraniteljstava. Znači sve tri pravobraniteljice koje su ulagale neke prijedloge su odbačeni. Mislim da je to i svaki put kada raspravljamo upravo o izvješću svakog pojedinog pravobraniteljstva upravo ističemo njihovu važnost kao institucije prilikom donošenje zakona budući da su to institucije koje su u praksi, koje imenuje ovaj Sabor, koje u praksi se susreću sa problemima i najlakše mogu zapravo nas kao zakonodavce upozoriti koji su to konkretni problemi s kojima se susreću u praksi. Te u skladu s tim možemo doći do kvalitetnih zakonskih prijedloga. Nažalost praksa ignoriranja ovih institucija se nastavlja a iz iskustva mogu govoriti kao član Odbora za ljudska prava da su njihove sugestije vrlo, vrlo često dakle gotovo uvijek vrlo argumentirane, jasne i doprinose zapravo kvaliteti zakonskih prijedloga. Ignoriranje istih zapravo nas dovodi do toga da ćemo u novom zakonom prijedlogu koji ćemo donijeti imati određenih problema prije svega o provedbi u praksi što će opet rezultirati izmjenama i dopunama zakona. Dakle jedna loša praksa ignoriranja ovih institucija koje ne bi trebali mi kao zakonodavac imati koji imenujemo upravo te institucije a sa ciljem poboljšavanja standarda ljudskih prava u Hrvatskoj. Hvala. Odgovorit će uvažena zastupnica Romana Jerković. **Jerković, pravobraniteljice su dale jedan cijeli niz jako dobrih prijedloga. Pučka pravobraniteljica je ukazala na jedan problem kojeg je spomenula i kolegica Ines Strenja-Linić a odnosi se na starije osobe. Pučka pravobraniteljica smatra da u predloženom tekstu zakona nije dovoljno jasno uvažavanje specifičnosti u zaštiti od obiteljskog nasilja članova obitelji koji pripadaju posebno ranjivim skupinama konkretno starijim osobama vrlo dobre, kvalitetne prijedloge npr. da se u članku 6. razmotri propisivanje prava da se žrtvi obiteljskog nasilja koja je starije životne dobi osigura hitno pružanje usluga u vlastitom domu kad god je to moguće, da se propiše obveza da osobe iz članka 7. prijedloga zakona koje imaju obvezu prijavljivanja počinjena nasilja u obitelji za koje su saznali u obavljanju tog posla o postojanju te obveze moraju obavijestiti žrtve obiteljskog nasilja. U protivnom u slučaju izostanka te informacije žrtva bi mogla biti dovedena u neposrednu opasnost. Dakle to su stvari o kojima pravobraniteljice govore iz iskustva, iz spoznaja koje dobiju iz rada na terenu. Mislim da su dragocjene, da ih treba s respektom prihvatiti. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika je uvažene zastupnice Ines Strenja-Linić. Izvolite. Poštovana kolegice, podržavam vašu raspravu koja je zbilja i dotakla neke stvari i drago mi je da ćete podržati ovaj zakon a ja bi zapravo samo još jednu opasku i rekla bi da zapravo prema podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje od 2010. do 2015. evidentiran je porast broja prijava obiteljskog nasilja od strane zdravstvenih djelatnika što je zapravo pohvalno odnosno podizanje svijesti pa i među njima i među onima koji dolaze u prvi kontakt sa osoba nad kojima je izvršeno nasilje je bitno, a to je rezultat revidiranja obrasca odnosno prijava ozljede prijava ozljede i načina podnošenja prijave, utvrđivanje granica između obveze čuvanja liječničke tajne na koju moramo znati da smo obavezni kao liječnici i obaveze prijavljivanja, senzibilizacije zdravstvenih radnika za razlučivanje ozljeda uzrokovanih nasiljem od ozljeda zbog nezgoda i podizanje javne svijesti o problematici nasilja tako da se žrtve češće obraćaju za medicinsku pomoć. Problem je bio sa obrascem u kojem se nije točno na obrascu bilo, tako je bilo propisano a zapravo ipak to prolazi kroz HZZO mogao odrediti, na obrascu zaokružiti da je to bilo nasilje u obitelji ali nije bilo označeno da je se može znači označiti da je ozljeda nanesena od strane člana obitelji. Dakle, pružanje pomoći žrtvama nasilja u obitelji je na svim zdravstvenim djelatnicima u primarnoj i sekundarnoj i tercijarnoj razini mada je ovim novim zakonom zapravo i propisano da će biti kažnjeni oni koji to ne učine. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvažene zastupnice Romane Jerković. Hvala lijepo. Točno je da su u posljednje desetljeće napravljene doista kvalitetne izmjene zakona pravilnika, protokola koji se, koji su važni za rješavanje ove problematike. Ali isto tako je činjenica da bismo kao društvo trebali ipak napraviti još malo više, još dodatan napor. Bilo je u proteklih par godina nekoliko vrlo kvalitetnih akcija, prosvjednih akcija koje su ukazivale na ovaj problem. Jedna od njih preuzmite odgovornost za ubojstava žena tako se zvala. Traže slijedeće, čini mi se dosta realno i opravdano imati ovakve zahtjeve. Zahtijevamo i provođenje zakona i procedura kojima se štiti žrtva a ne nasilnih, zahtijevamo hitnu ratifikaciju Istambulske konvencije, zahtijevamo obavezno hitno i prioritetno fizičko uklanjanje nasilnika od žrtve u praksi ne samo u zakonu, ne samo na papiru, zahtijevamo regulirano i nadzirano provođenje mjera zaštite koje uključuje i sankcije za neprovođenje, zahtijevamo institucije koje su educirane, kompetentne i osviještene u svom radu i koje vode brigu o svojim građankama i građanima, zahtijevamo uvođenje građanskog odgoja i odgoja ne nasilja koji će promicati ustavnu vrijednost ove zemlje, o ravnopravnosti svih građanki i građana kao jedini lijek za oporavak i stvaranje zdravog društva. Ovih zahtjevi su opravdani i realni. Mislim da bi državne institucije trebale imati samo malo više sluha za njih i poštovani ono na što ukazuje i i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, i za djecu i pučka pravobraniteljica ali i brojne udruge civilnoga društva. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika je uvažena zastupnice Brune Esih. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, hvala lijepa, poštovana gospođa zastupnice Jerković. Ja sam vas pozorno slušala. Nadam se da ćete i vi mene dobro čuti jer govorim dovoljno glasno. Dakle, htjela sam samo evo uputiti na neke činjenice. I sama sam na Odboru za ljudska prava povukla nekoliko pitanje vezanih uz ovaj prijedlog zakona. Čak sam na kraju i bila suzdržana. Zašto? Dakle, radi se o nekoliko stvari prvenstveno o pitanju o životnom partnerstvu i neformalnom životnom partnerstvu, dakle i uvođenju tih pojmova u definiciju obitelji. Te kategorije nisu dio europske stečevine i prema Direktivi Vijeća Europe iz 2003. godine državama članicama prepuštena je sloboda odlučivanja o tome kako će tretirati životno partnerstvo. Zašto se ovaj prijedlog zakona ravna prema Zakonu o životnom partnerstvu donesenom za vrijeme vaše SDP-ove Vlade, a ne prema Obiteljskom zakonu koji takvu definiciju nema meni zaista ostaje nejasno. Drugo što se tiče Istambulske konvencije ovaj prijedlog zakona kao što smo čuli već je usklađen sa Istambulskom konvencijom koju Hrvatska jest potpisala, ali kako smo čuli nije ratificirala. I kao takva ona nije obvezujuća, a k tome ona u mnogočemu bar tako osobno smatram jest i sporna i mislim da bi trebala biti sporna ne vama naravno nego bar ovom dijelu sabornice ako ništa drugo zbog uvođenja termina roda, odnosno rodne ideologije. Smatram da se niti jedna stranka, dakle ne bi smjela i mogla nazivati demokršćanskom koja bi pristala na uvođenje takvih definicija. moram reći da ta Istambulska konvencija donosi i neke pozitivne mehanizme postupanja u slučaju obiteljskog nasilja, ali sve njih već imamo implementirane u našem nacionalnom zakonodavstvu, dakle u drugim hrvatskim zakonima koji reguliraju ovu problematiku, a oni koji do sada nisu mogu biti uvedeni. Postupak prihvaćanja Istambulske konvencije, te Zakona o životnom partnerstvu potaknuti su ili su stupili na snagu za vrijeme vaše Vlade, odnosno Vlade Zorana Milanovića, te ne samo u ovom zakonu nego i u nekim drugim prijedlozima zakona

Kolegice ako sam ja vas dobro razumjela a mislim da jesam, vama smeta što je proširena kategorija obitelji i što sada imamo i neformalne životne partnere. Moram konstatirati da ne idete u korak sa zakonima koje donosimo. Donijeli smo Zakon o životnom partnerstvu, prema tome ovo je logična posljedica toga. Morali smo uskladiti taj zakon sa ovim zakonom. Meni je žao što vi u ovome ne prepoznajete nečija ljudska prava i što niste to jasno izgovorili, ali očigledno vam to smeta. Međutim, držim da ovaj zakon dobro štiti prava istospolnih zajednica. Hvala lijepo. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Ivana Sinčića. Izvolite. **Sinčić, Ivan Vilibor (Živi zid)** Hvala vam predsjedavajući. Evo kolegice govorili ste o zakonodavstvu. Pa htio bih dignuti svijest u ovome Saboru na nešto o čemu svijest u našem klubu već postoji, a to je izraženo u našem amandmanu na Zakonu o lokalnim izborima, tzv. lex Vlahušić kada smo pokušali zabraniti da se osobe koje su su počinile djelo zločina iz mržnje i osobe koje su počinile djelo nasilja u obitelji da im se onemogući kandidiranje, jer smatramo da je nespojivo dakle osobe koje su počinile takva djela, da se mogu baviti zastupanjem građana. Pa eto htio bih da se podigne razina svijesti, da se razmišlja u tom smjeru i da podupremo u buduće takve prijedloge. Eto hvala. Hvala. Sljedeća replika je uvažene Sabine Glasovac. Izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala vam lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo ja bih iskreno voljela da je državna tajnica ovdje pa da bude toliko minimalno zainteresirana za ovu raspravu, da svojim prisustvom pokaže da ju zanima što saborski zastupnici imaju reći o prijedlogu koga ona danas u ime Vlade predstavlja u ovom Hrvatskom saboru. No očito o tempora, o mores nova vremena, novi običaji. Kolegice Jerković Ellen Roosevelt davno je rekla da ljudska prava počinju na malim mjestima u blizini kuće, tako blizu i na tako malom prostoru da se ono ne može vidjeti ni na jednoj karti svijeta. I sve dotle dok ta prava tamo nemaju neki smisao ona ga neće imati ni drugdje. I vi ste dobro detektirali određene probleme i žalosti me što u ovoj sabornici danas postoje oni koji bi definirali sastav te kuće i koji smatraju da nasilje protiv čovjeka i da zaštita dostojanstva čovjeka treba ovisiti o strukturi kuće, male kuće, tok malog mikro kozmosa i o tome žive li ljudi u toj kući u formalnoj bračnoj zajednici ili u neformalnoj izvanbračnoj, odnosno životno partnerskoj zajednici. Nije to dobro da idemo kao društvo, kao ljudi toliko natrag. Nasilje je nasilje bez obzira prema kome se ono usmjeravalo. A ove neke rasprave u Hrvatskom saboru me podsjećaju na davne dane u Gradskom vijeću grada Zadra kada je donijet ovaj prvi zakon 2003. godine, kada su naše vijećnice tražile da se obilježavaju dani borbe protiv nasilja nad ženama, a onda je tada jedan uglađeni ugledni HDZ-ovac poslije bio i gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća rekao da mi Hrvati, Katolici ne tučemo svoje žene. Mislim da smo kao društvo trebali i morali napredovati u ovih 10, 15 godina i da trebamo činiti sve da napravimo i dodatne iskorake po pitanju zaštite ne samo žena, nego svakog čovjeka od ugroze Hvala. Odgovor uvažene zastupnice Romane Jerković. **Jerković, Romana (SDP)** Hvala lijepo. Ovo je vrlo važna tema za svako društvo od iznimnog interesa. Prilogu tome govori i već spomenuto izvješće Odbora za uklanjanje diskriminacije žena UN-a, izvješće za Hrvatsku. I u tom izvješću pored onog što sam već spomenula zbog čega je odbor osobito zabrinut, osim odgode usvajanja konvencije Vijeća Europe, nalazi se i nedostatak nacionalnog prava za provedbu cjelovitih preporuka koje je državi stranci iznijela posebna izvjestiteljica za nasilje nad ženama. Ja odgovornost i uslijed kojeg su žene prisiljene podnositi i optužne prijedloge zbog nasilja u obitelji u okviru prekršajnog, a ne kaznenog prava budući da prekršajni zakon omogućava žurniju provedbu zaštitnih mjera, zbog odgađana zaštitnih mjera u slučaju tužbe, zbog neadekvatnog broja skloništa za žene žrtve nasilja. To su sve ozbiljne zabrinutosti i na neki način preporuke odbora UN-a koje bismo morali doista vrlo ozbiljno razmotriti. Hvala lijepo. Hvala. Sada ćemo prijeći na sljedeći klub zastupnika, a to je onaj HDZ-a u ime kojega će govoriti uvažena zastupnica Irena Petrijevčanin Vuksanović. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege. Da je potreba za ovim zakonom bila velika vidimo iz dosadašnjih zakona, a iz dosadašnjih slučajeva. Osobno me ne raduju nekakvi komentari u nedostatku boljih argumenata, vi iz HDZ-a niste ništa učinili ili mi smo sve učinili, dakle to nije naprosto objektivno. Prema izvješću MUP-a u 10 mjeseci u 2016. godini bilo je 267 kaznenih djela nasilja u obitelji od čega su 232 slučaja žrtve nasilja bile žene. Prošle godine ubijeno je 9 žena i bilo je 11.149 prekršajnih djela nasilja. Nije točno ovdje smo čuli nekoliko puta da je nasilje u porastu, nije nasilje u porastu, zvuči iznenađujuće nego je nasilje samo sve brutalnije i brutalnije i u njemu sudjeluje sve veći broj članova obitelji, nažalost aktera. Najbolje je ilustrirati što do sada nije bilo dobro slučajevima iz prakse. Dakle otprilike to je izgledalo ovako. Ide prekršajna prijava protiv člana obitelji za nasilje i sada za očekivati je da će se izreći nekakva zaštitna mjera i za očekivati je da će postupak biti brz i kratak zato jer je prekršajni, međutim neki suci to u dosadašnjim slučajevima naprosto nisu provodili nego je sve ponovno išlo u redovnu proceduru. I što je na kraju bio ishod? Pa na koncu je ishod to da žrtva nije bila zaštićena, a napravila je velik korak. Prijavila je nasilje, bila je u policiji i onda je sud pozvao žrtvu i počinitelja za primjerice tri ili pet mjeseci i to je strašno dug period u kojem je cijela obitelj, članovi obitelji, a napose potencijalna žrtva bila izložena opasnosti. Ta se žena u tom međuvremenu obično smjesti u neko sigurno sklonište ako je riječ o ženi, ali ta žena ako ima posao mora ići na posao, ako ima djecu djeca moraju ići u vrtić ili u školu i naprosto ta žena ne može godinu dana biti zatvorena. Meni se u pamćenje urezao jedan slučaj gdje je dokazano da institucije su opetovano griješile u procjeni rizika od kobnog ishoda u tom slučaju je postojala opasnost po ženu, međutim institucije nisu poduzele sve što su mogle. To je slučaj od prošle godine onaj iz zagrebačkog Španskog kada je muškarac nožem usmrtio svoju suprugu, njihovu kćer od četiri godine, zatim supruginu baku teško ozlijedio i na posljetku sebe ubio. Dakle zbog takvih slučajeva gdje su institucije pogriješile u procjeni rizika, Hrvatska je čak izgubila i nekoliko sporova pred Sudom za ljudska prava. Prošle vlade kao što smo čuli propustile su ratificirati Istambulsku konvenciju. Istambulska konvencija je ključan dokument, čuli smo i na aktualnom prijepodnevu, a čuli smo i nekoliko puta od premijera i od resorne ministrice da bise prema planu krajem 2017. ta Istambulska konvencija trebala naći u saborskim klupama. Do prijedloga ovog zakona došlo je iz nekoliko bitnih razloga, neke smo čuli, a kao što sam spomenula u replici, prethodni zakoni iz 2003. i 2009. zaista su imali određene manjkavosti i čak i neprovedivosti u praksi i o tom vrlo dobro znam i vrlo dobro se sjećam kako je malo prije ovdje rečeno odnosno dovedeno u pitanje. Drugo, obveze koje Hrvatskoj nameću dva međunarodna dokumenta, prvi je već spominjana Istambulska konvencija, a drugi važan dokument je Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća iz 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela, ali naravno i još neki dokumenti. Ono što je važno spomenuti i to da ovaj zakon ide prema rješavanju nekoliko problema, ja ću izdvojiti samo neke. Jedan je to da je Hrvatska u nekoliko navrata pred Europskim sudom za ljudska prava osuđena ne samo zbog institucija koje nisu pravovremeno procijenile rizik nego i zbog onog načela … dakle povrede tog načela, preklapanja opisa prekršajnih i kaznenih djela, dvostruko suđenje za isto djelo. Ovaj zakon je prošao sve odbora i na svim je naravno bila rasprava i neka pitanja koja su meni bitna su pitanja iz prakse. Jedno se Jedno se tiče kontaktiranja roditelja koji je nasilan s djetetom, koji je se udaljio u sigurnu kuću i koji je dakle žrtva nasilja. I sad postavlja se pitanje ima li pravo roditelj koji je nasilnik viđati dijete koje je udaljeno sa drugim roditeljem koji je žrtva nasilja? I naime po Zakonu o socijalnoj skrbi, po Konvenciji o pravima djeteta ali i po određenim odredbama Obiteljskog zakona ne može se apriori reći da taj roditelj bez obzira što je izvršio nasilje, čak i opetovano nasilje nema pravo vidjeti dijete dok traje postupak. objašnjeno je da prava tog djeteta i pravo tog roditelja na viđanje djeteta dakle ne prestaju i zakoni zapravo nisu u suprotnosti nego naprosto uređuju različita prava. Dakle bitno je reći da su s ovim zakonom usko povezana prije svega dva zakona ali on interpolira s još nekim. Dva zakona koja su najuže povezana su Kazneni i Prekršajni. I u tom smislu za sva postupanja koja ovim zakonom nisu posebno uređena primjenjuju se opće odredbe Prekršajnog i Zakona o kaznenom postupanju. I na to se naravno onda nadovezuju i definicije. Pa tko je žrtva nasilja u obitelji? To je osoba koja trpi psihičke ili fizičke posljedice, imovinsku štetu ili povredu temeljnih prava i sloboda. Međutim, treba istaknuti da se ovaj zakon primjenjuje i na kategorije koje su šire od Istambulske konvencije, dakle na bivšeg bračnog druga, bivšeg izvanbračnog druga, bivšeg neformalnog neformalnog životnog partnera itd. itd. Zašto? Pa zato što te kategorije egzistiraju u društvu i u nekom drugom su zakonu i ne možemo ih negirati. Naravno da je to pitanje za raspravu i zato treba ovdje objektivno reći da u određenim člancima postoji potreba za objašnjenjem i postoji potreba za dopunom ali zato i jest ovaj zakon u prvom čitanju. Recimo već više puta spominjani ovaj članak 8. dakle ne samo da treba proširiti i razmotriti koje su to osobe dakle na koje se ovaj zakon odnosi, nego se postavlja još jedno pitanje što je recimo sa djevojkom i dečkom koji žive u neformalnoj zajednici, dakle čak ne žive u istom kućanstvu, ne žive na istoj adresi određeni period nisu obitelj i netko izvrši nasilje nad nekim. Što je s tim? Dakle isto tako jedno od pitanje koje treba razmotriti je visine kazni za počinitelje koje su sada najviše u skladu s Prekršajnim zakonom. I još neka pitanja. Također treba uzeti u obzir osobe s invaliditetom koje su spomenute međutim zahtijevaju dodatnu razradu u ovom zakonu. Također ovdje spomenute osobe treće životne dobi i oblike grubog zanemarivanja kao oblike nasilja. To su sve pitanja koja dakle su za razmatranje i dobro je da je prvo čitanje. Ono što je dobro u članku 6. se kaže da će se obavijest o postupku dostaviti na zahtjev žrtve. Međutim, kad je žrtva dijete kako će dijete ako je mlađe od 14 godina zatražiti da ga se obavijesti o postupku? To mora zatražiti roditelj ili skrbnik. Međutim, što ako je roditelj ili skrbnik ujedno počinitelj nasilja? Dakle, najbolje je i to na neki način urediti, ali sada kada sam nabrojala ova otvorena pitanja mogu nabrojati i zaista ona poboljšanja koje nudi ovaj zakon koja su također znatna ali naravno ne mogu sve zbog nedostatka vremena. Ono što je bitno da ovim zakonom žrtve nasilja u obitelji imaju znatno bolju prevenciju od eventualnog opetovanog nasilja a to je jako, jako bitno jer opetovano nasilje dovodi najčešće do kobnog ishoda do smrti. Dakle neke odredbe. Sud može počinitelju nasilja osim onih zaštitnih mjera koje su inače bile navedene u Prekršajnom zakonu sada izreći i zabranu približavanja, zabranu uznemiravanja, udaljenje iz kućanstva ako postoji izravna opasnost. I tu odluku sud mora donijeti najkasnije 24 sata nakon saslušanja i žrtve i osobe koja je protiv koje se traži izricanje te mjere i naravno onda to dostaviti nadležnoj policijskoj postaji. Zašto sam izdvojila ovu mogućnost? Zato što je ona jedno od konvencijskih načela u skladu je s međunarodnim dokumentima i iznimno je bitna jer joj je svrha hitna zaštita žrtve od opetovanog nasilja. Isto tako jedno od poboljšanja je svakako pravo žrtve na pratnju osobe po izboru. To je također u skladu sa međunarodnim direktivama. Isto tako pravo žrtve da bude obaviještena o prestanku zaštitnih mjera također je jako bitno, isto tako hitnost postupaka. Što to znači? Pa znači da centar za socijalnu skrb, državno odvjetništvo, sudovi i policija svi moraju po ovom zakonu ponašat se hitno jer je i to jedno od konvencijskih načela. Ono što je naročito bitno kad su djeca u pitanju je da sudovi provode dosljedno ono što piše u zakonu. Zakon je dobro napisan međutim provedba u praksi to je već drugo pitanje. Kad je dijete mlađe od 14 godina dijete mora biti ispitano u posebnoj prostoriji u pratnji stručne osobe posebnim audio-video uređajem i rasterećeno od prisustva nasilnika, roditelja, skrbnika čak i suca. Dakle također ako je dijete žrtva a njegov zakonski zastupnik roditelj ili počinitelj to više ne može bit, socijalna skrb mu mora dodijeliti drugog. Dakle, da nekako rezimiramo vidimo iz svega navedenoga, dio sam navela, dio naravno nisam a objektivno govoreći da je ovaj prijedlog zakona iako je u prvom čitanju zaista korak naprijed i to prije svega u dva cilja. Prvi cilj je sprječavanje obiteljskog nasilja kroz pravovremeno udaljavanje žrtve od nasilnika i sprječavanje opetovanog nasilja. A drugi cilj je ako se već nažalost to nasilje dogodilo onda se maksimalno trebao pokušati smanjiti dodatni stres i traumatizacija žrtve u cijelom tom postupku. I na kraju svakako treba reći da institucije bez obzira koliko dobro radile naravno da ne mogu prevenirati ono što dolazi iz odgoja. Jer moje je osobno mišljenje da velik, a i najveći dio odgovornosti naravno dolazi od odgoja. Ako dijete učestalo gleda obrasce nasilnog ponašanja, pa naravno da će kad odraste i samo primjenjivati te obrasce zato što će ih usvojiti normalne. Dijete uči o ponašanju. Jednako tako to se odnosi i na djecu koja konstantno gledaju nasilje na internetu, u filmovima. Ako nemaju baš nikakvog filtera, pa naravno da će to postati nešto što je ponašanje koje im postaje normalno. Nasilje kažu teoretičari uvijek pitanje moći nad drugom osobom i naravno objektivno treba reći da i ne smijemo to zaboraviti da ima i nasilja nad muškarcima. Međutim, ono je u znatno, znatno manjoj mjeri nego nasilje nad ženama. I na kraju svakako treba reći zakon je zaista poboljšanje u odnosu na sve dosadašnje. Naravno da ne može spriječiti nasilje, niti ga potpuno prevenirati i to je jasno. Iracionalno je očekivati da jedan zakon može suzbiti sve štetne pojave u društvu. Međutim, ovaj zakon treba promatrati kao velik korak unaprijed i prije konačnog usvajanja naravno da će se još usavršiti, jer vjerujem da nam je svima u interesu što veće suzbijanje nasilja kako u obitelji, tako i u društvu. Hvala lijepo. Hvala lijepa. I vaše izlaganje je izazvalo niz replika. Prva je ona uvažene zastupnice Vesne Bedeković. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ispričavam se, nisam mislila da ću prva bit. Pa evo kolegice Vuksanović Petrijevčanin ja bih se osvrnula na, dakle onaj dio vaše rasprave u kojem ste govorili o djeci kao žrtvama nasilja u obitelji i istaknula da je člankom 6. ovoga prijedloga zakona o kojem je sad prvo čitanje propisuje postupanje s djetetom kao žrtvom nasilja u obitelji kao posebno ranjivom kategorijom. I jednako tako nadalje člankom 7. se propisuje obveza svih subjekata koji u obavljanju svojih djelatnosti dolaze u kontakt s pojavnim oblicima nasilja u obitelji naravno, da sumnju u nasilje nad djetetom u obitelji prijave nadležnim tijelima. Dakle, bilo da se radi o policiji ili o DORH-u. Dakle, kad se radi o subjektima koji dolaze u kontakt s djecom pritom je jasno definirano, dakle od djelatnika u zdravstvenim ustanovama, centrima za socijalnu skrb, odgojno-obrazovnim ustanovama, vjerskim institucijama, humanitarnim organizacijama, udrugama civilnog društva itd. I jednako tako smatram bitnim da se ne prijavljivanje nasilja u obitelji, dakle propisuje na način da povlači za sobom prekršajnu odgovornost i dakle člankom 23. je propisana sankcija, odnosno kazna za neprijavljivanje u rasponu od 3 do 20 000 kuna. E sad, to je ono što se predlaže, što pokazuje praksa da unatoč tome što nasilje u obitelji više nije odavno samo privatni, nego bitan i ozbiljan društveni problem službe dakle dakle izbjegavaju prijavljivati dakle sumnju u nasilje u obitelji zbog straha od sankcija i osvete nasilnika ili nasilnice jer statistike pokazuju da se evo u novije vrijeme i žene pokazuju kao nasilnice zbog straha od odmazde i od osvete na ovaj ili onaj način kada sazna i ako sazna od čije strane je prijavljen. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvažena zastupnica Petrijevčanin Vukasnović. Hvala poštovana kolegice Bedeković. I to je bilo jedno od pitanja na odborima. Dakle, s jedne strane po ovom novom zakonu stručne osobe koje rade od socijalnih radnika, psihologa, liječnika, psihijatra trebaju prijaviti nasilje u protivnom to povlači prekršajnu odgovornost. I do sad je bilo slučajeva da centri za socijalnu skrb nisu prijavljivali nasilje iako su to, nisu prijavljivali policiji iako su zapravo zapravo po protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji to moralo. Zašto to nisu činili? Pa zato što su se bojali da i sami ne postanu eventualno potencijalna žrtva nasilnika i to je bilo jedno od pitanja civilnih udruga gdje su žene koje rade u sigurnim kućama rekle pa mi prijavom te osobe, a to osoba dobije dojavu da smo je mi prijavili same postajemo potencijalna meta tog nasilnika. Međutim, to je kad se radi o prekršaju. A s druge strane imamo i članak 302. Kaznenog zakona koji kaže neprijavljivanje nepočinjenja kaznenog djela znači je obveza prema Konvenciji Vijeća Europe o zaštiti djece. I naravno da ona se ne provodi adekvatno i možemo postavit pitanje jesmo li mi kao država zapravo u to segmentu ispunili međunarodne obveze i hoćemo li ih ispuniti. Dakle, s jedne strane je projekt kontra. Civilne udruge smatraju da treba i njih štititi kao potencijalne mete, a s druge strane što ako stručni radnici primijete da je dijete zlostavljano i onda to ne prijave. Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Željka Jovanovića. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Pa kolegice Petrijevčanin Vuksanović ja se slažem sa većim dijelom što ste vi govorili, međutim ipak ne mogu se složiti sa činjenicom koju ste iznijeli ne znam na temelju čega. Govorite da nasilje nije u porastu. Dakle, svi podaci koje sam ja uspio čitajući ovaj zakonski prijedlog vidjeti pokazuju da raste i nasilje prema ženama, nasilje prema ženama, nasilje prema djeci, međuvršnjačko nasilje u školama kao posljedica svega što djeca vide u obitelji pa prema tome to i je problem koji eskalira iz godine u godinu. Inače ja ne znam da li su saborski zastupnici dobili ove materijale ili sami uzeli, ako nisu ja bih molio saborsku službu da podijeli svima. To je jedan materijal koji je izuzetno kvalitetan, nasilje nad ženama, istraživanje provedeno diljem EU iz kojeg između ostalog možemo vidjeti da u Europi 13,7 milijuna žena je bilo izvrgnuto obiteljskom nasilju. To je 7% ukupne populacije žena od 18 do 70 godina, a 3,7 milijuna žena ili 2% izvrgnuto je bilo seksualnom zlostavljanju. I ono što posebno želim reći, ja se bojim da vi u svom klubu HDZ-a ovog trenutka nemate jasnu spremnost da podržite Istambulsku deklaraciju jer zbog nekih pojmova o kojima se govori o rodnoj ideologiji, vi ste u tom klubu recimo kolegica Esih i Zekanović su skloni negirati važnost Istambulske deklaracije koja predstavlja ključni dokument po kojem se pozivaju sve članice EU da usklade svoje zakonodavstvo kako bi se osigurala adekvatna zaštita nad ženama. I ono što posebno želim reći, naravno da posebnu brigu trebamo posvetiti sprečavanju nasilja nad djecom jer nikakvo nasilje nad djedom nije opravdano i svako nasilje nad djecom se može spriječiti, a pitanje je kako djeca mogu prijaviti da su zlostavljena. Prema tome to je meni poseban problem zbog toga što upravo od zlostavljane djece imamo korijene budućih nasilnika u društvu. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvažene zastupnice Petrijevčanin Vuksanović. **Petrijevčanin Vuksanović, Irena (HDZ)** Hvala poštovani kolega. Postavili ste pitanje na temelju kojih podataka govorim. Evo ovo je izvješće iz ravnateljstva policije koje sam jučer dobila. Prema tome, govorim na temelju vrlo adekvatnih i relevantnih podataka, inače ne govorim ne provjereno i prema njihovom izvješću koje je na četiri stranice, a sadržava dobar dio statistike kaže se da nasilje nije u porastu nego postaje sve brutalnije. I sada da vam ne vadim pojedinačnost od 2011. do 2016. nažalost jedan dio prekršaja je u porastu, ali kada govorimo o kaznenim djelima o ubojstvima o ubojstvima i ostalim djelima nije. Znači, generalno njihov zaključak da nije porastu i evo to su statistički podaci. Što se tiče komentara kolegice Esih, ja govorim samo ono što je rekao premijer Vlade i resorna ministrica. Kolegica Esih je nezavisna zastupnica prema tome mislim da je relevantnije ovo što je resorni ministar izjavio, a izjavila je da će biti ratificirana krajem 2017. godine ta tzv. Istambulska konvencija. Hvala. Sljedeća replika je poštovane zastupnice Majde Burić. Evo kolegice Petrijevčanin Vuksanović, ja zaista vjerujem da se svi ovdje slažemo da intenzivno treba raditi na sprečavanju i prevenciji nasilja općenito nasilja, a ovdje u ovom konkretnom slučaju nasilja u obitelji. Također vjerujem da se svi slažemo da nasilje prije svega treba imati ime i prezime i da svi trebamo

sa nekim povredama koje su se događale prethodnih godina zbog manjkavosti prethodnih zakona. Jedno od tih načela je načelo da ne može biti dvostruko suđenje za isti postupak ne bis in idem, dakle prekršajni i kazneni moraju biti usklađeni, a naravno da ovaj zakon upravo ide u tom smjeru. Ono što također ovaj zakon usklađuje je ona presuda Europskog suda iz 2009. Tomašić i Drugi protiv RH gdje je rečeno da institucije države da nisu poduzele sve kako bi zaštitile žrtvu od kobnog ishoda. I ta presuda je jako bitna budući da se kaže da su propusti hrvatskih institucija izravno doveli do smrti žene i djeteta. Tužbu je podnijela obitelj ubijene žene i djeteta koju je ubio izvanbračni suprug i Europski sud za ljudska prava utvrdio je da hrvatske institucije nisu poduzele sve što su mogle, a to je tzv. ono pogrešna procjena rizika koja se opetovano događa i onda to opetovano nasilje dovodi do kobnog ishoda. Ovaj zakon upravo ide u cilju da se pojača najveći dio zaštite žrtve od opetovanog nasilja i od sprečavanja kobnoga ishoda. I recimo da su sve te presude europskih sudova dovele na neki način i do potrebe inkorporiranja tih stavki u ovaj zakon odnosno utjecale su poticajno da se određene dopune zakona dogode i da uostalom da se dogodi ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Mire Bulja. Hvala lijepa. Kolegice dobro ste ukazali na uzroke nasilja u obitelji. Ja bih se još jednom osvrnuo u replici kolegi Sinčiću na vrlo bitan problem, a to je alkoholizam u društvu koji je povećan. Naravno, nije to problem samo ovoga zakona, ali ključni i najveći dio ljudi koji rade u svojim obiteljima nasilje je zbog alkoholizma. Nisu samo političari kao zadnjih dana što se spominje. Problem je što sustav nije umrežen, problem je kada nasilnik napravi u svojoj obitelji zbog alkoholizma taj problem što policija odradi svoj posao, sud presudi, ali bude presuda da taj čovjek koji je napravio u obitelji nasilje zbog alkoholizma da je u biti on jednostavno njegova ta presuda dana da se bave udruge sa njegovim praćenjem apstinencije, a često su to ljudi koji su u biti ponavljači ili recidivisti. Šta je problem? što u malim sredinama pa i u većim klubovi liječenih alkoholičara preuzmu tu ulogu, ali nemaju nikakva financijska sredstva, a u biti presuda prekršajnih sudova u biti dala je ovlasti klubu liječenih alkoholičara kao udrugi građana. Ne socijalnom radniku jer nemamo dovoljno socijalnih radnika. Naravno da tu treba biti opet ponavljam kompetentni ljudi unutar klubova i trebaju biti sredstva određena. I zbog toga bi trebalo već kad govorimo o zakonu ne samo Ministarstvo pravosuđa nego i Ministarstvo socijale trebalo bi zajedno napraviti koordinirani sustavni umreženi riješiti taj problem. Jel te ljude je nemoguće da prate ti ljudi iz klubova koji rade svoj posao u volonterski a znaju biti i udaljeni iz udaljenijih mjesta nego da je sami taj klub. Oni se trude to poznam iz svoga kraja (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvažena zastupnica Petrijevčanin-Vuksavnović. Evo po ovom izvješću koje sam već spominjala MUP-a alkoholizam ili alkoholiziranost počinitelja je peti uzrok kao i rizični faktor. Međutim, mislim da klubovi alkoholičara nisu mjerodavna tijela za rješavanje ove problematike ali s vama se slažem da je ovo kompleksan problem, da ne može riješiti u krilu jednog ministarstva jer nasilje je inače kompleksan problem i naravno da ga ne mogu riješiti ni samo sud ni samo policija, ni odgojne ustanove, da ono je povezano i sa obitelji kako sam spomenula, potreban je timski rad. Moraju sjesti predstavnici barem četiriju ministarstava i naravno da treba krenuti iz korijena i teško da će se išta učiniti ako se nema sveobuhvatni pristup. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika je poštovane zastupnice Marije Jelkovac. Izvolite. Hvala lijepa dopredsjedniče. Poštovana kolegice dobro ste primijetili u svojoj raspravi kako je ovaj prijedlog zakona donio neke novine u zaštiti žrtve od nasilja koje su dobre ali isto tako su ostale određene pravne praznine koje bi do drugog čitanja trebalo barem pokušati Kako smo i na samom odboru raspravljali a kako ste i vi u svojoj raspravi naveli to se prije svega odnosi i na situacije kada žrtva nasilja žena od strane svog supruga a dijete nije žrtva nasilja i u onim najtežim slučajevima kada žena odlazi iz obitelji i sklanja se ili u sigurnu kuću ili na neko drugo mjesto zajedno sa djecom ostaje pravo oca kao drugog roditelja na pravo viđenja djece. I tu imamo jednu pravnu prazninu da dosadašnjim ni jednim propisom to nije regulirano i onda se tu pojavljuje problem zato što evo ni sadašnjim člankom 14. koji je zaista dobar i koji je propisao da u slučajevima kada to žrtva predloži ili drugi ovlašteni tužitelj postoji mogućnost da se prije pokretanja prekršajnog postupka od strane suda donese odluka u roku najkasnije 24 sata o zaštitnim mjerama a to su prije svega zabrana približavanja i uznemiravanja žrtve koja trpi nasilje odnosno Dakle, tim člankom regulirano je opet donošenje odluke od strane suda ali samo prema žrtvi nasilja. Znači ta odluka bi se mogla donijeti u odnosu na žrtvu ali ta zabrana približavanja ne bi mogla biti usmjerena i prema djeci na način kako je ovdje definirano. A svjedoci smo odnosno evo u kontaktu i sa djelatnicama sigurne kuće imala sam prilike čuti da je to prilično velik problem u onom prvom periodu kada se žrtva skloni sa djecom dok postupak još nije okrenut …/Upadica Reiner: Vrijeme./… upravo tada dolazi do takovih problema. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će poštovana zastupnica Petrijevčanin-Vuksavnović. Slažem se kolegice da je to jedno od pitanja ali kao što sam i rekla u raspravi dakle prava tog djeteta po Konvenciji o pravima djeteta po dijelovima Obiteljskog zakona i po Zakon o socijalnoj skrbi zapravo ne prestaju bez obzira što je počinjeno nasilje nad skrbnikom ili roditeljem i to dijete je otišlo s tim roditeljem ili skrbnikom na sigurnu adresu. Isto tako prava tog roditelja unatoč tome što je po ovom zakonu nasilan ne derogiraju ova druga prava. Tako da zakoni nisu u suprotnosti nego naprosto uređuju različita prava. A što se tiče zaštitnih mjera već sam nekoliko puta istaknula da i pravna struka i šira javnost pa čak i pravobraniteljica za djecu je pohvalno ocijenila ove zaštite mjere naročito koje se tiču zaštitnih mjera sprječavanja dodatne traumatizacije u postupku djeteta kad je dijete zapravo ispitano u posebnoj prostoriji, s posebni audio-video uređajem bez prisustva nasilnika, suca i ostalih čimbenika koji bi mogli dodatno djelovati stresno. I to dijete zapravo se može ponovno samo pod istim uvjetima i u iznimnim situacijama ispitati, a to dijete na neki način je na taj način pošteđeno svega onog što je dosad bilo susretanje sa žrtvom, susretanje pardon s nasilnikom u hodniku, susretanje sa sucima, s odvjetnicima, preslušavanje svega kada je zapravo sekundarno, a nije primarno. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Slijedeća replika je uvaženog zastupnika Hrvoja Zekanovića. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvažana kolegice ovdje ste se osvrnuli na još jedan problem i drago mi je da ste to primijetili. U ovom zakonu opet u tom članku 8. spominju se vanbračni partneri, i spominje se neformalna izvanbračna, neformalno partnerstvo. Međutim, radi se o dvije kategorije koje su u tragovima u našem društvu, kojih ima iznimno malo. A s druge strane kad govorimo o momku, curi, o dečku i djevojci njih ovdje u ovom zakonu ne spominjem. Znači ako dečko i djevojka ne žive u istom domaćinstvu, ako dečko i djevojka hodaju kraće od 3 godine oni su apsolutno nezaštićeni po ovom zakonu a sami znamo da ova kategorija naših građana da je jako brojna. brojna. Stoga moj je prijedlog predlagatelju da se pokuša ova kategorija građana na neki način zaštititi. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvažene zastupnice Petrijevčanin Vuksanović. Već ste više puta postavili to pitanje pa ću sad ponovno reći da ta kategorija osoba također postoji u društvu i ona postoji, ona je definirana u jednom zakonu. Mislim da postoji potreba da se uskladi taj zakon sa ovim zakonom. Ali s obzirom da je ovaj zakon sada u prvom čitanju, onda ćemo na koncu vidjeti koji će ishod biti vezano za taj članak 8. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovane zastupnice Ljubice Lukačić. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice vi ste u vašem izlaganju spomenuli osobe sa invaliditetom. Osobe sa invaliditetom su kategorija u kojoj i u ovom zakonu je nužno povesti računa na jedan poseban način. Zašto? Hrvatska je potpisala Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima osoba sa invaliditetom još 2007. godine. I ne samo potpisala nego i ratificirala. Člankom 16. iste konvencije točno je predviđeno nasilje, zlostavljanje i izrabljivanje osoba sa invaliditetom, dakle zaštita od svega toga. I predviđeno je da će države potpisnice konvenciju implementirati u nacionalno zakonodavstvo. Stoga se evo slažem sa vama da su osobe sa invaliditetom kategorija koja mora biti uvrštena i u ovaj zakon. Ovom prigodom zahvaljujem ministarstvu što je na neki način to i učinilo jer je u prekršajnim odredbama vodilo računa i o osobama sa invaliditetom, ali smatram da su potrebne intervencije i u još neke zakone o čemu ću ja nešto malo više reći u svojoj pojedinačnoj raspravi. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će poštovana zastupnica Perijevčanin Vuksanović. Slažem se kolegice, konvenciju je potrebno uzeti u obzir kao što je ovaj zakon uzeo u obzir i još neke konvencije, avakako je i ova tim više što je ratificirana. Nasilje i zlostavljanje su nasilje i zlostavljanje i one ne poznaju ni spol, ni dob, ni od koga dolaze, da li je političar, svećenik, medijski magnat, liječnik. Dakle, nasilje je nasilje. Prema tome, svakako treba uzeti u obzir osobe sa invaliditetom i vezano uz ovu konvenciju konvenciju koju je Hrvatska ratificirala i u obvezi je inkorporirati u svoj zakonski okvir. A isto tako kao što sam spomenula odnosi se i na osobe treće životne dobi i to su sve predmeti za dopunu ovog zakona u drugom čitanju prije konačnog usvajanja. Hvala lijepa. Hvala. Sljedeća replika je ona uvaženog zastupnika Josipa Salapića. **Salapić, Josip (HDSSB)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvažena kolegice, ja bih rekao da smo mi do sada u dva navrata uvijek napravili korak više u odnosu na ovaj zakon. Tako će biti i sa ovom pričom danas. Dobro je da je dva čitanja, jer je puno situacija koje mi ni ne možemo predvidjeti koliko god se truditi nemoguće je jednostavno. Prije svega puno slučajeva bude neprijavljeno i ono za šta se ja zalažem, a to smo govorili i u prijašnjim godinama u raspravama mi moramo uključiti i jedinice lokalne samouprave jer puno je malih općina. Na žalost ovo je veći broj nasilja u malim sredinama što zbog siromaštva, što zbog nezaposlenosti, zbog uvjeta života u kojem ljudi žive. Jednostavno događa se da općine sufinanciraju račune, plaćaju električnu energiju, plaćaju ogrjev, plaćaju dio socijalnih naknada jer su ti ljudi na žalost siromašni. A ti isti ljudi su obiteljski nasilnici i skloni alkoholu, koji maltretiraju i svoju djecu ili se radi o samohranim roditeljima. Dakle, ne može se dozvoliti da takva osoba uopće može dobiti takvu pomoć, na žalost. Međutim, to se ne događa. Susjedstvo znaju, male sredine to itekako to se zna, a ništa se ne mijenja. Dakle, mi ćemo uvijek imat situaciju koje u zakonu ne možemo predvidjeti. Jednostavno ovo nije rasprava niti je tema koja ima politički predznak da li je to ova stranka, onaj slučaj ili onaj, to je jedan opći problem gdje se ja slažem da je do sada napravljeno dosta ali ne dovoljno. Uvijek moramo više. I ako ćemo na ovoj državnoj razini ovdje u Saboru donositi zakone, mi ih jednostavno moramo mijenjati. Ali kažem imamo mi prilike sada uključiti lokalnu zajednicu da pomogne onim obiteljima koje su to zaslužile, a one koje ne i koje ne mogu se vratiti na normalni životni put tima ne treba davati pomoć. Na žalost to se događa i svjedoci smo toga da ćemo mi još morati mijenjati zakon. Kažem, dobro je da je čitanje drugo i moramo i druge zakone uskladiti sa ovima da bismo imali sustav koji je bolji, a nikada neće biti savršen. Na žalost to je problem koji će se morati rješavati godinama. Hvala lijepa. Hvala. Odgovor poštovane zastupnice Petrijevčanin Vuksanović. jer se rješava jednim drugim zakonom. Ali ste me sad potaknuli da zapravo pogledamo izvješće ovog UN-ovog odbora gdje se kaže da zapravo problem je na terenu i u Hrvatskoj i lokalne zajednice i nedostatak mjesta gdje bi nasilnik otišao, da bi on bio izmješten iz doma, a ne da žrtva zajedno sa djecom mora odlaziti iz zajedničkog kućanstva ili doma. Možda bi bilo logičnije i to je jedno od pitanja da se nasilna osoba izmjesti. Bilo je nekih slučajeva u određenim županijama gdje je nasilnika, kolegica je spominjala, gdje je nasilnik dobio stan. Dakle, bio je još dodatno nagrađen za to, a žena je ostala u zajedničkom kućanstvu sa svim svojim problemima kao žrtva. Isto tako manjak stručnog osoblja u županijskim i gradskim povjerenstvima je isto problem, a postoje ta povjerenstva za ravnopravnost spolova. Zašto za ravnopravnost spolova? Pa zato što smo čuli da je više u 89% slučajeva žrtva žena. Tako da naravno da je dobro da su zakoni, da oni interpoliraju i da su međusobno usklađeni. Međutim, da su oni i najbolji i najbolje napisani oni ako se ne provode u praksi zbog nedostatka kadrova, zbog nedostatka novca ili nečeg trećeg, nažalost ostaju mrtvo slovo na papiru. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Davora Vlaovića. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala potpredsjedniče. Kolegice u svojoj raspravi rekli ste da ovim prijedlogom zakona idemo korak naprijed u sprečavanju nastajanja nasilja u obitelji i svakako se tu s vama slažem i moja osobna želja je da ima što manje nasilja i uopće nulta stopa tolerancije nasilju i u obitelji i bilo kojeg oblika nasilja. Da bismo išli korak naprijed, rekli ste da sve institucije moraju promptno odreagirati i da moraju kako to u članku 4. stoji hitno odraditi svoj posao. nastaje problem što ne postoji ta sinergija između državnih institucija i sami ste spomenuli različitu sudsku praksu da jedan sud pokrene postupak za tri, šest mjeseci ili čak duže što je neprimjereno i tu bi se moralo poraditi da državna tijela iako je sudbena vlast neovisna da se ima identična ili slična pravosudna praksa. A pogotovo u onim slučajevima gdje je nasilje išlo do te mjere da se mora za osobu nad kojim je počinjeno nasilje smjestiti u određene kapacitete koji za to postoje u RH. Ima pravo na privremeni smještaj u odgovarajuću ustanovu i tu nije dovoljno spomenuto da takvih sigurnih kuća i institucija na terenu malo, da postoji problem u financiranju i sufinanciranju istih od jedinica lokalne i regionalne samouprave i državnih tijela i da se to mora sustavno riješiti. A spominjali ste i različite ankete, do mene je došao rezultat jedne ankete da su mladi srednjoškolci anketirani i ad je preko 80% njih izjavilo da su imali nekakav susret sa nekim oblicima nasilja, bilo da su čuli, vidjeli ili osobno imali vlastita iskustva. I porazno je da je veliki dio tih mladih ima određenu stopu tolerancije prema nasilju i smatraju da to baš i nije tako strašno. I upravo to treba da se dalje sa edukacijom i ukupnom regulacijom cijelog sustava da bi mogli kvalitetno djelovati da nasilja ne bude. Hvala.

na nasilje kao prihvatljivo ponašanje. A ovo kada govorite o lokalnoj zajednici, treba vidjeti koliko svi odrade kvalitetno svoj posao. Prvo je velika odgovornost na tom policajcu koji dođe i napravi zapisnik, a zapisnik je temelj kasnije u dokazivanju. Da li je taj policajac dovoljno educiran da on objektivno sroči taj zapisnik ili će već tu biti nekakva subjektivnost itd. velika je odgovornost na policijskom službeniku kao prvom koraku. Čuli smo da je praksa policije da se obično dosadašnja praksa je bila da se privedu oboje i nasilnik i žrtva. Zašto? Zato što policija u tom trenutku bez obzira na zapisnik tretira ih jednako dok se ne dokaže tko je kriv, privode se oboje, a policajci nisu prisustvovali sceni

kako je sud pozicioniran, koji je sudac, kakve je volje sudac ili sutkinja dakle u tom postupku dokazivanja. I mislim da je velika odgovornost i na na prvom koraku na policijskom službeniku, a onda kasnije u postupku dokazivanja i u postupku kažnjavanja na sudu. Ali ono s čim se moramo složiti nasilje je nasilje i bez obzira na to i nema alibija tko ga počinio o bilo kome da se radi, dakle nema alibija da netko zlostavlja svog bližnjega. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. I zadnja replika poštovanog zastupnika Tomislava Žagara. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena kolegice. Dakle ono što ste spomenuli u svojoj raspravi što smatram iznimno bitnim da ovaj zakon ne može riješiti sve probleme nasilja u obitelji. Tu se potpuno slažem, posebno stoga što bismo mogli ovdje reći da se radi o santi leda. Dakle ovaj zakon se bavi nasiljem u pitanju onda već kada je ono kulminiralo. Dakle uvijek je nasilje u obitelji općenito nasilje traje dugo, dok ono ne ispliva ne površinu dok se ne prepozna kao takvo. Vi ste spomenuli odgoj, naravno postoji izreka da ono što jedan roditelj pokvari ni sto policajaca ne može popraviti. Ne smijemo zaboraviti socioekonomske uvjete u kojima obitelji žive i ono zapravo što je suština moje replike, a kada ste rekli da ovaj zakon ne može riješiti mnoge probleme je pitanje prekršajnih odredbi. Dakle mi imamo obitelji koji su siromašne i obitelji koje su imućne. I u jednom i u drugom slučaju prekršajne odredbe u smislu novčane kazne neće bitno riješiti. Tamo gdje su obitelji siromašne dovest će obitelj u još veće probleme. Tamo gdje je nasilnik imućan, a propisuje mu se kazna, a recimo da se još radi o ekonomskom nasilju, to će samo još produbiti nasilje. I na kraju, kada je u pitanju prijava nasilnika, mislim da i te odredbe koje su dosta stroge nisu dobre jer bilo je napada i na službenike centra za socijalnu skrb i na druge i mislim da se, a u zadnjoj replici ste rekli najveća odgovornost je policijskim službenicima službenicima i jasnim protokolima o postupanju. Na stranicama MUP-a možete naći upute žrtvi nasilja što mora sve znati da bi tražila pravilnu zaštitu. mislim da policija, općenito sustav ne koristi dovoljno i kontakt policajce i vijeća za prevenciju koja postoje pred jedinica lokalne samouprave koja su formirana i koja imaju dosta informacija, a vezano je za ovu problematiku. Hvala. Odgovor uvažene zastupnice Petrijevčanin Vuksanović. mi imamo u ravnateljstvu policije i Službu za prevenciju i oni dosta dobro rade iako su samozatajni. Ja sam i s njima kontaktirala i možda niste znali ali naš nacionalni preventivni projekt „Živim život bez nasilja“ je prepoznat od strane Europske mreže za prevenciju kriminaliteta kao najbolji projekt primarne prevencije na razini EU iz područja prevencije nasilja. taj projekt traje već niz godina, on se stalno nadopunjava i unaprjeđuje i ti policijski službenici prolaze nekoliko razina edukacije. Naravno da ne mogu nikad proći sve ono što bi trebali i u najobuhvatnijoj mjeri međutim radi se sustavno na tome i to je ono što bi ja svakako pohvalila. A što se tiče zaštitnih mjera ovaj zakon bez obzira na sve dosad ima najsveobuhvatnije zaštitne mjere. Međutim, praksa pokazuje a i razgovori sa pravobraniteljicama dakle i sa državnim odvjetništvom na nekog nasilnika. Jako pozitivno djeluju mjere novčane kazne. Na nekog djeluju mjere kazne zatvor, a na nekog ne djeluje ništa. Dakle on se neće naprosto popraviti ni uz kakva mjere. I to su onda teži slučajevi koji zahtijevaju određeni psihijatrijski tretman. Tako da naravno da je obitelj bitna, bitan je i odgoj ali ovdje ima i određenih psihijatrijskih faktora koje treba uzeti u obzir i koje ne može ni policija, ni sudovi, ni državno odvjetništvo prevenirati.

zapravo htio bih nastaviti sa raspravom koju smo vodili na Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku. A kolegica … je već u jednoj od replika spomenula starije osobe kao žrtve nasilja, pa bih ja upravo iz tog razloga iznio slijedeće: ovaj prijedlog zakona istina Bog čini određeni iskorak u skladu sa Konvencijom Vijeća Europe o sprječavanju i i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji koja se popularno zove Istambulska konvencija, ali ta konvencija između ostalog i šire promovira politiku i mjere za zaštitu i pomoć žrtvama svih oblika nasilja dakle ne samo ženama i djeci kako je to eksplicite navedeno u prijedlogu ovog zakona. tom zakonu trebalo izrijekom navesti i nasilje nad starijim osobama kao žrtvama nasilja. Naime, na sve veći problem nasilja nad starijim osobama u obitelji posljednjih desetljeća upozoravaju međunarodne organizacije, Vijeće Europe i Svjetska zdravstvena organizacija koje ističu da se radi, da se ne radi o osobnom problemu pojedinca ili obitelji već o problemu čija proširenost i troškovi traže razrađenu strategiju i aktivnu primjenu mjera, intervencije i stručnjaka na lokanoj i nacionalnoj razini. Kao što je poznato Svjetska zdravstvena organizacija nasilje nad starijim osobama definira kao pojedinačan ili ponavljajući čin ili nedostatak odgovarajućeg postupanja koje se događa u bilo kojem odnosu očekivanja i povjerenja a koje uzrokuje štetu, bol i nepriliku starije osobe. Prema istim podacima Svjetske zdravstvene organizacije nasilje je treći uzrok smrtnosti u svijetu i svaki oblik nasilja ugrožava zdravlje, kreativnost i dostojanstvo i povećava trošak države. Hrvatska je osim s procesom starenja stanovništva suočena sa niskim mirovinama, dobnom diskriminacijom, reformama sustava socijalne skrbi pa i svojevrsnom privatizacijom zdravstvenog sustava što sve skupa dovodi upravo stariju populaciju u posebnu skupinu. Karakteristično je da sustav praćenja položaja starijih osoba u društvu i obitelji nema. Dosada je provedeno tek jedno istraživanje o nasilju nad starijima. To je provela doktorica znanosti Silvija Rusac sa Studija socijalnog rada i to samo za Grad Zagreb. Prema tom istraživanju potvrđeno je da nasilje nad starijim postoji i događa se jednako u obitelji kada su zlostavljači najuži članovi obitelji sin, kćerka, zet, snaha ali se to nasilje nad starijim osobama događa i u javnim ustavama primjerice u domovima umirovljenika, socijalnim i zdravstvenim ustanovama ali i od trećih osoba kako ih ja zovem lovcima na nekretnine kroz ugovore o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju. uzdržavanju. Istraživanje je pokazalo da se nasilje nad starijim osobama pojavljuje u svim oblicima. Najčešće je to psihičko nasilje jer se stariju osobu naziva pogrdnim imenima, rugaju se, zatvara ih se u sobu, prijeti da će ostati sama i bez skrbi te fizičko nasilje kada se stariju osobu udara, pljuska, pa i ekonomsko nasilje kada se starije osobe prisiljava da potpisuju punomoći ili različite oblike ugovora kojim se raspolažu svojom imovinom u korist drugih ili im se uzima kartica bankovnog računa, podiže novac iz bankomata a starija osoba ne zna ni koliki je iznos podignut, niti koliko je preostalo na računu. Ovo istraživanje pokazalo je nažalost da su starije osobe i žrtve seksualnog zlostavljanja. Sustav zaštite starijih osoba žrtvi nasilja na području Hrvatske je nedostatan. Manjkava je zakonska regulativa, zato plediram da se da se u konačni prijedlog zakona navedu starije osobe kao posebna kategorija žrtve nasilja, nema protokola, nema strategije za zaštitu starijih osoba, ne postoji ni jedno sklonište za starije osobe nasilja, stručnjaci su nedovoljno senzibilizirani za problematiku nasilja nad starijim osobama. Ne postoji jednoznačan sustav evidentiranja starijih osoba žrtava nasilja u zdravstvu, policiji, socijalnoj skrbi i nema instituta pravobranitelja za starije osobe. Za sve drugo imamo, a za starije nemamo. Kad se usporede s drugim dobnim skupinama osobe starije životne dobi nerazmjerno više prati siromaštvo, socijalna isključenost, marginalizacija i drugi oblici diskriminacije. Ti podaci potvrđuju da su starije osobe naglašeno ranjiva skupina čija ljudska prava nisu primjereno zaštićena pa ni ovim prijedlogom zakona. Sve to osobe čine vrlo nesigurnim, oni gube povjerenje u institucije, ne sudjeluju u demokratskim i društvenim procesima, ne sudjeluju u donošenju politika u njihovu korist, ne sudjeluju u organizacijama civilnog društva koji programski djeluje u korist starijih i tako izolirano društvo postaje laka meta zlostavljačima, odnosno postaju žrtve nasilja. Što se tiče samog prijedloga zakona uvažena državna tajnice u odnosu na važeći zakon Narodne novine 137/09., 14/10. i 60/10. mislim da su predložena rješenja kojima se širi krug osoba u članku 3. prijedloga dobra, ali opis vrste nasilja u članku 4. važećeg zakona po mom mišljenju je bolje rješenje nego što je to u članku 10. prijedloga zakona. u članku 4. postojećeg, važećeg zakona imate opis nasilja u obitelji tjelesno ali sa svim, svom razradom, sa specifikacijom da tako kažem dok u prijedlogu zakona imate samo 5 točaka šturo navedeno bez specifikacije. U odnosu na prijedlog zakona naveli ste kao predlagatelj da za provedu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna. Evo kolega Bulj je dao jedan banalan primjer potrebnih sredstava za rad klubova liječenih alkoholičara. Dakle, ne trebamo sredstva, radimo sve na nekakvoj dragovoljnoj osnovi bez edukacije, troškove edukacije ljudi koji rade s tim klubovima, bez ikakvih troškova ne znam kolega Mišić ili tko je govorio o troškova struje, telefona, vode itd. itd. Dakle, nema, nisu sredstva potrebna. kad uzmete samu konvenciju koju istina bog nismo ratificirali, ali smo je potpisali onda samo da vam kažem da u članku 24. te konvencije se stavlja obveza, stavlja se obveza besplatnog telefona za pomoć žrtvama nasilja ali za cijelo nacionalno područje. To su strašni troškovi. U članku 30. govori se o naknadi štete zlostavljanim osobama koju država istina bog može tražiti refundaciju od zlostavljača ali morate imati osigurana sredstva. Drugo, nemamo dovoljno skloništa ni za žene zlostavljanje ni djecu, a nemamo pogotovo za starije osobe žrtve nasilja, pa nemamo dovoljno ni smještajnih kapaciteta u domovima za starije osobe, odnosno umirovljenike. Vi znate da se tamo čeka na redoslijed desetak godina kad podnesete prijavu za određeni dom za starije osobe. Prema tome, kako zaštititi stariju osobu od zlostavljača ako mora napustiti obiteljsko okruženje. Govorimo o psiho-socijalnom tretmanu počinitelja nasilja kao posebne zaštitne mjere. Ja sam i na odboru upozorio. Ministarstvo pravosuđa i sada a opet kažem to u odnosu na to što nisu potrebna nikakva financijska dodatna sredstva za primjenu ovog zakona. Do sada pokriva samo jednu desetinu troškova i to jedino u gradu Zagrebu i gradu Rijeci, sve drugo je na volonterskoj osnovi. zavisno o financijskim mogućnostima lokalne zajednice grad Zagreb može, grad Rijeka može pa plaća te troškove psiho socijalnog tretmana, a ostalo to rade u drugim gradovima i općinama fizičke osobe, okupljaju nasilnike na individualnim susretima, grupnom radu po mjesnim samoupravama između sekcija šahista, karataša, folkloraša ili u kafićima. Dakle, sredstva nam nisu potrebna. Ja tvrdim da bi za kompletnu primjenu ove direktive a koju smo potpisali kao država, a pogotovo kad je ratificiramo će trebati izdvojiti značajna financijska sredstva iz državnog proračuna, ali bome i iz proračuna lokalnih jedinica. Također na kraju sam mišljenja da bi Ministarstvo pravosuđa pa i u ime Vlade radi na konačnom prijedlogu zakona trebalo uključiti pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova, pravobraniteljicu za osobe sa invaliditetom, pravobraniteljicu za djecu i posebno pučku pravobraniteljicu u izradi konačnog prijedloga uzimajući u obzir i rasprave pa i ove replike koje smo imali u Saboru vezano uz prvo čitanje. Ovaj klub će u svakom slučaju prihvatiti zakon, prijedlog zakona u prvom čitanju u namjeri da konačni prijedlog zakona uvažena državna tajnice obuhvati sve ovo što ste nadam se čuli i percipirali iz ove rasprave. Hvala vam lijepo.

Ja bi malo skrenuo pozornost pošto sam se kasno uključio u raspravu o jednom drugom pitanju. Tu su nam puna usta ljudskih prava i Istambulske konvencije itd. ali ja se pitam dva dva ključna pitanja, jedno vezano za pedofiliju koja je najgnusniji zločin što se može zamisliti i to se dugo sakrivalo i ovim ovim transgerancijski seks šta je bilo u Zagorju, o tome se šuti. Znamo da je većina zlostavljača iz kruga obitelji, onda dolazi sportski recimo treneri itd. Imamo jednu također, nisam siguran kakav je akcijski plan suzbijanja pedofilije, drugo imati jednu određenu skupinu koju možete svaki dan vidjeti gdje su djeca i žene svakodnevno podložne jednom nasilju ekonomskom, fizičkom, seksualnom itd. neke od te djece imaju manje od pet godina i meni je žao da nema niko ovdje iz manjina da razgovara o tome. Kakva je sinergija, akcijski plan suzbijanja tog zločina između pravobraniteljice, pravosuđa itd.? Mi znamo da je to jedna vrsta još o čemu se ne govori, to je de facto dječje ropstvo o kojem se šuti sustavno. A to je jako vidljivo. Svaki dan možete doći u grad, vidjeti djecu, … vidio neke manje od pet godina, neki znaju svirati sa tri note na harmonici, drugi prose na -30, djeca se drže u krilu. To je sigurno najgora vrsta iskorištavanja ljudskih bića. bića. Ja bih volio odgovor od naše kolegice ovdje iz ministarstva, šta će se raditi po tom pitanju? **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvažene zastupnice Ljubice LUkačić.

upravo sam malo prije govorio o postojećem zakonu o odredbama postojećeg zakona i prijedloga u ovom zakonu. Evo u ovom prijedlogu kaže se pod točkom 4. spolno uznemiravanje, a u postojećem zakonu imamo spolno nasilje odnosno spolno uznemiravanje. Spolno nasilje i spolno uznemiravanje nije jedno te isto. I zato mislim da je ova odredba po važećem zakonu bolja nego što je to u prijedlogu zakona. A na ova druga pitanja, valjda će vam državna tajnica odgovoriti. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvažene zastupnice Ljubice Lukačić. Izvolite. Pa kolega vi ste u vašem izlaganju govorili na neki način i općenito i o nasilju nad starijim osobama, a onda i svakako o nasilju u obitelji. Ja se s vama u potpunosti mogu složiti da je potrebno zaštititi starije osobe jer zapravo je strašno da onima kojima je potrebno zahvaliti za sve ono što su nam u životu pružili tijekom života da na kraju da tako kažem njihovog života, da se nad njima čini nasilje. Vjerujem da ćete konkretno dati prijedlog i da ćete za kolegama iz Ministarstva pravosuđa dogovoriti točno gdje bi to i u koje članke bilo potrebno intervenirati. Čini mi se da smo tu negdje slično kao i za osobe s invaliditetom, jednako tako i za starije osobe. Pa evo vjerujem da ćete vašim prijedlozima uspjeti postići i da ovaj zakon u drugom čitanju bude za

Potpuno se slažem sa vama. Ja sam se prijavio i za pojedinačnu raspravu pa ću u toj pojedinačnoj raspravi nešto govoriti konkretno i ostalim zakonima koje bi trebali popraviti u odnosu na zaštitu posebno starijih osoba od nasilja. A što se toga tiče za drugo čitanje sigurno ćemo pripremiti određene amandmane ili konkretne prijedloge jer ovo nije prilika da u prvom čitanju izlazimo sa posve konkretnim pitanjima. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Branimira Bunjca. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Uvaženi zastupniče Varda. Javio sam se za ovu repliku kako bih naglasio značaj vašega govora kojega ste upravo sada održali. Rijetko se kada čuje takav konstruktivni doprinos jednoj raspravi pod točkom dnevnoga reda. Vaša briga o starijim osobama svakako zaslužuje pažnju javnosti da se taj problem što je više moguće osvijesti. Dok sam vas slušao razmišljao sam o tome kako sam čuo u nekoliko navrata da se u domovima za starije osobe ljudima namjerno daju tablete za spavanje i za smirenje da se oko njih ne bi imala previla briga. Čuo sam nažalost i za da su skrbnici tako zvani kao što ste i spomenuli, udarali osobe o kojima su navodno brinuli, to čak one koje su bile nepokretne ili recimo bez dara govora, recimo koje su pretrpile moždani udar htio bih napomenuti da ova vaša inicijativa za promjenom Zakona o nasilju u obitelji svakako zahtijeva jednu širi društveni okvir jer mi smo danas došli do situacije da se starije ljude, doslovce vlastite roditelje često promatra kao teret. A to je proizašlo iz stanja u društvu gdje članovi obitelji više međusobno ne komuniciraju, gdje se praktički vide 20 do 30 minuta dnevno jer se danas mora raditi i nakon radnoga vremena i odnosi postaju toliko sterilni da na kraju djeca mnoga jedino što čekaju, čekaju da im roditelji umru i da dobiju nasljedstvo. Smatram da stoga razloga da je ovo svakako bio jedan trenutak kada možemo pokrenuti jednu opće široku raspravu o ovoj problematici. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će na repliku poštovani zastupnik Kažimir Varda. Hvala lijepo kolega Bunjac. To ekonomsko nasilje je jednim djelom, velikim djelom uvjetovano i ekonomskom situacijom, i pitanju standarda, pitanju nezaposlenosti i svega ostaloga. Nažalost članovi obitelji, sinovi, kćeri, snage, zetovi žele što prije doći do nekretnine ili do bankovnog računa svojih roditelja, baka i djedova i onda nam se dešava to upravo zbog toga. A ovo što ste rekli što se tiče ustanova u kojima su smještene starije osobe to je ovo istraživanje koje sam spomenuo dokazalo nažalost i takva je situacija. Hvala vam na pohvalama vezano za raspravo. Hvala lijepo. Hvala. Prije nego što pređemo na slijedeći klub zastupnika samo jedna obavijest. Dakle 13. sjednica Odbora za zakonodavstvo koja je bila sazvana za danas u 13,30 sati u dvorani Ivan Kukuljević se odgađa. A o novom terminu održavanja sjednice će predsjednik Odbora za zakonodavstvo gospodin Bošnjaković vas naknado obavijestiti. Sad ćemo preći na slijedeći klub zastupnika a to je ona HNS-a, HSU-a u ime kojeg će govoriti uvažena zastupnica Marija Puh. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo danas raspravljamo o jednom zakonu koji je iznimno važan i koji ima iznimno dalekosežne posljedice na cijelo naše društvo. I smatram da je jako dobro što se ipak odlučilo da se ovaj zakon ide u dva čitanja. U današnjoj raspravi rasprava je bila odlična, bila je puna argumenata, puna konstruktivnih rasprava i ono što mene iznimno žalosti je što gospođa državna tajnica uopće ne bilježi bilježi nikakve bilješke, ni sugestije naše i djeluje kao da uopće ne prati raspravu. Tako da me brine na koji način će nam se ovaj zakon vratiti u drugo čitanje. Nadam se da će se preslušati sve naše sugestije i komentari na taj zakon da nam se zakon ne vrati natrag u ovom stanju u kojem se on sad nalazi. Problem nasilja u obitelji je u zadnje vrijeme sve veći i veći, broj prijavljenih slučajeva raste ali znamo i sami da smo mi nažalost poprilično tradicionalno društvo i pogotovo u nekim našim ruralnim krajevima žrtve nasilja se srame, žrtve nasilja ne žele izaći u javnost, žrtve nasilja smatraju ma to je moja sudbina, ja to moram pretrpjeti, pretrpjeti, ja to moram oživjeti i ono što je jako bitno je da se radi na tome da se i osvješćuje ljude da oni moraju reagirati ukoliko se nad njima vrši nasilje. A ono što je recimo i prošle godine bilo u medijima poprilično poprilično glasno odjeknulo i nešto što zapravo i donosi do toga da žrtve ne prijavljuju sve nasilje, ako se sjećate one definicije da je žena drugotna i da je žena podređena muškarcu i da ona mora njega slušati i biti od njega. Evo ja bi sad željela proći kroz sam zakon, kroz njegove članke jer evo ima puno mogućnosti i puno prilika da se taj zakon nadopuni. Počela bi od toga, naravno ovaj zakon mora biti hitan i mora se postupati po hitnoj proceduru ali smatramo da bi morali definirati konkretnije da li da se stavi rok da se pokrene postupak u 8 dana ili u 15 dana jer nažalost praksa na našim sudovima je razno-razna i ponekad ta hitnost zna preći i mjesec i puno duže a znate ukoliko je problema nasilja u obitelji da to dolazi do poprilično neugodne situacije za samu žrtvu i za probleme. Kada se prijavi samo nasilje, znači u članku 5. je definirano da se prema žrtvi nasilja treba postupati obzirno i pri pri poduzimanju radnji treba na primjeren način skrbiti o pravima žrtve nažalost svjedoci smo da niti policijski službenici, niti drugi službenici koji dolaze u kontakt sa žrtvom i koji izlaze na teren kada se desi nasilje u obitelji nisu dovoljno upoznati sa tim i često zna biti da i sama žrtva bude još dodatno osramoćena, ponižavana i još više se osjeća žrtvom. Tako da definitivno osim što je tu navedeno da oni moraju postupati smatram da bi morali razmisliti o nekakvoj edukaciji i o nekakvim programima da se ljude koji postupaju sa žrtvama nasilja educira oko toga. Definirano je da žrtva nasilja ima pravo na vlastiti zahtjev daju se obavijesti ukoliko bude ukidanje bilo kakvih mjera od zlostavljača. To definitivno smatramo da nije dobar način jer besmisleno je da žrtva nasilja svaki dan mora dolaziti na sud, u policiju i da pita što je sa mojim zlostavljačem, da li ćete ga danas možda pustiti iz zatvora, da li danas postoji možda neka opasnost za mene? Smatram da obavezno bi se moralo staviti da se žrtva nasilja obavezno obavijesti bez bilo kakvog odgađanja da li je to telegramom ili na neki drugi način ali žrtva mora biti obaviještena ukoliko se bilo što dešava pogotovo vezano uz izricanje tih zaštitnih mjera ukoliko se one ukidaju, uskraćuju ili bilo što drugo. Osim što zdravstveni djelatnici i drugi djelatnici u ustanovama socijalne skrbi, osim što su oni u zakonu predviđeni da moraju prijaviti ukoliko su upoznati da se negdje dešava nasilje smatram da bi trebali staviti u zakon i da su dužni samoj žrtvi dati informacije na koji način da ona sama sebi pomogne na koji način, kuda da ona sama prijavi i da je ohrabre u tome. A također, te ljude koji prijavljuju nasilnike po svojoj službenoj dužnosti bi trebalo na neki način zaštititi od odmazde. Na žalost naš sustav funkcionira na način da vrlo brzo informacije procure van i da se vrlo brzo nasilnik uspije saznati tko je bila ta treća osoba koja je njega prijavila kao kao nasilnika. I bilo je slučajeva kada su ti nasilnici došli pred kuću dotične medicinske sestre ili nekoga tko je već prijavio, prijetili im, zastrašivali ih tako da bi definitivno trebali u zakon uvesti neke odredbe oko zaštite ljudi koji prijavljuju. Što se tiče definicije onih koji su obuhvaćeni kao članovi obitelji u smislu ovog zakona možda ne kao članovi obitelji, ali trebalo bi definitivno u ovaj zakon uvrstiti osobe koje su u emotivnoj i seksualnoj vezi. Znači vi imate curu i dečka koji su možda zajedno po nekoliko godina, ne žive zajedno, nisu u zajedničkom kućanstvu. On nju maltretira, tuče ili bilo što. Smatram da bi na isti način i po ovom zakonu nasilnik trebao odgovarati jer ipak nisu oni dva stranca, dvije potpuno nepoznate osobe nego su osobe koje su bliske tako da bi definitivno trebali proširiti ovaj smisao zakona. A i sami smo nedavno bili upoznati sa zabrinjavajućim podacima što se tiče nasilja među mladima i toga što oni smatraju nasiljem. Nedavno nam je na saborskom odboru ako se ne varam za ravnopravnost spolova predstavljeno ispitivanje koje je rađeno u srednjim školama gdje dolazi do nasilja između cure i dečka i cure, čak bilo je u nekim postotcima oko 50% one smatraju da su one zaslužile da je on maltretira, da su one zaslužile. Znači na neki način imamo potpuno iskrivljeni potpuno iskrivljeni pojam nasilja i definitivno morali bi proširiti na osobe u emotivnoj i seksualnoj vezi. Članak 10. navodi poprilično šturo što je zapravo nasilje u obitelji. Prošli zakon kojeg sad mijenjamo bio je ponešto šire obrazložen i smatram da bi se opet trebale vratiti u zakon šire definicije što je koje nasilje samim time da oni koji postupaju po tom zakonu koji policija i ostali koji izlaze na teren da lakše mogu detektirati i definirati zapravo što je nasilje. Između ostalog pod točkom 4. kao nasilje je navedeno spolno uznemiravanje. Mislim da tu treba staviti još spolno zlostavljanje ili nešto, jer spolno uznemiravanje je nešto potpuno drukčije od spolnog nasilja. I definitivno bi trebali dodati zanemarivanje osoba starije životne dobi u tu rubriku, te također zanemarivanje osoba sa invaliditetom. Što se tiče zaštitnih mjera nigdje nije navedeno i smatramo da bi bilo dobro da se uvrsti da žalba počinitelja ne odgađa izvršenje zaštitnih mjera. Znači ukoliko se nasilnik žali na izrečenu mjeru da žrtva ne ostane nezaštićena i da žrtva ne ostane bez bilo kakve zaštite iza sebe smatram da bi ta odredba bila poprilično dobra da se stavi u taj zakon. I još smo između ostaloga i na odboru raspravljali o definiciji udaljenja i zajedničkog kućanstva. Znači, ponekad se desi zajedničko kućanstvo se smatra obitelj koja zajedničko, zajedno živi, plaća režije. Vi imate puno zajedničkih kućanstava u jednoj kući. Znači, zna se desiti da između svekrva, snaha, svekr na neki način zna dolaziti do nasilja u obitelji. Oni nisu zajedničko kućanstvo ukoliko su etažirani i odvojeni u jednoj kući svaki na drugome, tako da je bilo rasprave da se umjesto definicije zajedničko kućanstvo stavi udaljenje iz kuće, stana ili da se pronađe neka druga definicija, da se ne izuzme znači i takva nasilja koja se dešavaju. Evo to bi bilo ukratko to. Prema ovim podacima koje sam dobila iz SOS telefona prijavljivanje nasilja, znači 96,2% su žene te koje prijavljuju da je nad njima izvršeno nasilje. Naravno postoji i nasilje nad muškarcima, ali evo to je u puno, puno manjoj brojci izraženo nego što je nasilje nad ženama. I jako zanimljivi podatak kada sam iščitavala njihovu statistiku je da dobna skupina koja najviše prijavljuje da je nad njima izvršeno nasilje su žene između 31 i 40 godina. tek iza toga idu 41 do 50 godina, a iznad 50 godina eventualno dolazi koji postotak žena koje prijavljuju nasilje. To je ono što sam na početku govorila i vezano za to neko naše tradicionalan tradicionalan odgoj i da se žene same ne žele suočiti sa tim što im se dešava. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. I na vaše izlaganje imamo jednu repliku poštovane zastupnice Sabine Glasovac. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice Puh, mislim da ste dobro detektirali jedan dio koji doduše nije pokriven ovim nacrtom zakona, a to je vršnjačko nasilje u većini slučajeva maloljetničko nasilje koje se događa ne samo u našim školama, nego naprosto u emotivnim odnosima, odnosno vezama vršnjaka koji su maloljetni, možemo reći djeca. Mislim da u tom dijelu zaista društvo, dakle odgoj je tu i ono što je nekakav, nešto što nose od kuće. Međutim, mislim da tu obrazovni sustav mora uložiti i nastaviti ulagati velike napore, pa ako hoćete i kroz građanski odgoj i obrazovanje ne bi li na neki način pomoglo djeci da razvijaju u sebi toleranciju, da razvijaju u sebi kulturu izbjegavanja sukoba ili mirnog rješavanja sporova, da ih obrazuju i odgajaju na način da poštuju ljudsko dostojanstvo jer zaista u našim školama, bez obzira radilo se o nasilju u ovim vezama ili o nasilju među vršnjacima koje ima neke druge oblike jako, jako puno djece koja su žrtve nasilja, koja pate u tišini ne želeći nikome reći za probleme koje imaju jer su u vrlo osjetljivim periodima kada nerado dijele ono što i sama po sebi su nesigurna onda nerado dijele s drugima nekakve svoje životne probleme koje možda u tom trenutku doživljavaju kao osobne neuspjehe. Mislim da je to iznimno važno područje, kažem bez obzira što nije materija ovog zakona, ali mislim da je to nešto o čemu trebamo progovoriti i progovarati i pokušati tražiti rješenja svaki dan. Jer ono što djeca stječu u školi, prva iskustva koja stječu i u odnosima s drugima je vrlo često ono što ih obilježava kroz cijeli život. Odgovorit će uvažena kolegica Marija Puh. Izvolite. **Puh, Marija (HNS)** Slažem se da to trenutno nije materija ovog zakona, ali nažalost kroz koju godinu to će postati materija ovoga zakona jer prama tom samom istraživanju znači 50% žrtava vršnjačkog nasilja smatra da su oni zaslužili, da li je to bio šamar, da li je to bilo psihičko maltretiranje ili bilo što. Ja jednostavno ne želim razmišljati na koji način će ta djeca odrasti i na koji način će se ponašati jednog dana kada i oni sami budu u braku u nekoj vezi. Da li će isto tako trpiti šamare, udare, vrijeđanja i smatrati da to jednostavno tako treba biti. Ne želim da ova naša djeca sadašnja postanu ove žene iznad 50 godina koje se po statistici tu pojavljuju koje poprilično malo prijavljuju nasilje. Smatram da trebamo raditi na svijesti, trebamo raditi na tome da nasilje definitivno nije prihvatljivo, da nasilje ne dolazi u obzir da li je ono u obitelji, da li je vršnjačko, bilo kakvo. Danas raspravljamo općenito o samom nasilju i moramo već od tog vršničkog nasilja doći na neki način da ne dolazimo do tog nasilja u obitelji. A bojim se da s ovim odgojem na ovaj način ćemo doći opet u ovu sferu žena od 50 na više koje si same ne žele priznati da su zlostavljene. Hvala. Hvala lijepo. I u ime Kluba zastupnika MOST-a Nezavisnih lista sada će govoriti uvažena zastupnica Ines Strenja-Linić. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani kolege zastupnici. Dakle predloženi Zakon o zaštiti nasilja u obitelji danas evo imamo ovdje u prvom čitanju i stoga je zbilja bitno da danas dobro raspravimo, da vidimo koje su sve primjedbe na ovaj zakon, da ovaj zakon nema i današnja rasprava nikakvu stranačku obojenost jer svima je u konačnici cilj imati što kvalitetniji zakon kako bismo smanjili nasilje u obitelji. Već je naglašeno da ovim prijedlogom zakona ovo prelazi u nadležnost Ministarstva pravosuđa, a to je bilo prije u ministarstvu koje danas nosi naziv za za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i to se predlaže zbog uske povezanosti ovog zakona sa Prekršajnim zakonom i Kaznenim zakonom koji su u nadležnosti Ministarstva pravosuđa, te činjenicom pretežite nadležnosti pravosudnih tijela odnosno državnog odvjetništva i prekršajnih sudova u provođenju samog ovog zakona. Ja bih još jednom ponovila koje su neke važne novine ovog zakona i odredbe, a to je načelo postupanja i prava žrtava. Jako je bitno što se ovim prijedlogom zakona na jednom mjestu sukladno direktivi EU o pravima žrtava, to je Direktiva o položaju i pravima žrtava u kaznenom postupku i Istambulskoj konvenciji, Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskom nasilju sveobuhvatno prvi put uređuju prava žrtava nasilja odnosno prvi put su taksativno naveden je katalog prava žrtava nasilja u obitelji koji nam je već pročitala u svom uvodnom izlaganju i naša državna tajnica, a to je pravo na pristup službama za potporu žrtava nasilja i cijeli ovaj katalog jer je zbilja potrebno da probude i navedeno. Isto tako propisano je načelo hitnosti u postupanju povodom nasilja u obitelji za sva nadležna tijela koja trebaju postupati u slučaju nasilja u obitelji, znači i za policiju i za centre za socijalnu skrb, i za Državno odvjetništvo i za sudove. Promptnost u ovom postupanju je ključna. Određuju se kao temeljna načela postupanja povodom obiteljskog nasilja obvezuje se i opisuje se načelo obzirnog postupanja prema žrtvi nasilja u obitelji, te načelo skrbi o svim pravilima žrtve tijekom postupka odnosno prilikom poduzimanja određenih postupovnih radnji. Time će se spriječiti sekundarna viktivizacija koja je uvijek prisutna ukoliko se toga ne držimo. Zatim, zakonom je definirano i nasilje u obitelji, mada ja bi isto tako imala primjedbu kao i kolegica prethodno, dakle odredbom članka 10. definira se pojam nasilja u obitelji. nasilje u obitelji pojavljuje se u različitim oblicima kao tjelesno, psihičko, spolno ili ekonomsko. Za razliku od trenutno važećeg zakonskog rješenja ovim prijedlogom napušta se nabrajanje pojedinih modaliteta svakog propisanog oblika nasilja. Mislim da smo odstupili od dosadašnje dobre prakse zakona koji je točno nabrajao pojedine modalitete propisanog nasilja. Objašnjenje da se time izbjegava moguće preklapanje kaznenog dijela kaznenog dijela iz Kaznenog zakona sa prekršajem u ovom zakonu nije u korist žrtve već pravosuđu u neku ruku i to je neprihvatljivo, a to se moglo čuti i od strane pravobraniteljica koje su se i u javnoj raspravi koje su se na taj način izjasnile. definicije nasilja u obitelji bi ipak trebalo ostaviti kako je sada u ovom sadašnjem zakonu. Krug osoba na koji se ovaj zakon primjenjuje istovjetan je krugu osoba kojim kao članovima obitelji obitelji ili bliskim osobama Kazneni zakon pruža dodatnu zaštitu u slučaju počinjenja kaznenih djela vezanih uz obiteljsko nasljedništvo, znači kaznena djela nasilja u obitelji, tjelesne ozljede, teške tjelesne ozljede, osobito teške tjelesne ozljede i prisile i prijetnje. Ovakvo je određenje u skladu sa definicijom obiteljskog nasilja u Konvenciji u Konvenciji Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilje u obitelji tzv. nasilja u obitelji, to je puni naziv Istambulske konvencije koja se odnosi na nasilje intimnih partnera između sadašnjih ili bivših bračnih ili izvanbračnih partnera te međugeneracijsko nasilje koje se obično pojavljuje između roditelja i djece. Zatim je definirano jasnije, definirani su jasnije zaštitne mjere prije pokretanja prekršajnog postupka i ovim zakonom se daje mogućnost sudu da izrekne zaštitnu mjeru zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji te udaljenja iz zajedničkog kućanstva i prije pokretanja prekršajnog postupka na prijedlog žrtve ili drugog ovlaštenog tužitelja ukoliko postoji izravna opasnost na sigurnost žrtve i članova njene obitelji. A posebno govorim, bi htjela reći to se odnosi i na članak 17. pa predlaže i vraćanje mjere iz dosadašnjeg zakona koje bi trebalo opet ostavit a to je udaljenje iz stana, kuće ili nekog drugog stambenog prostora. Umjesto formulacije mjere udaljenje iz zajedničkog kućanstva jer on nije primjeren, jer su u praksi rada na predmetima pokazalo da nekada pojam zajedničko kućanstvo nije prikladan. Naime, postoji situacija u kojoj ima žrtva i počinitelj faktički žive u istom stambenom prostoru ili kući ali su ga podijelili na način da netko od njih koristi određene prostorije ili je etažu kuće te sam sebi kuha, čisti, obavlja kućanske poslove. Znači udaljenje iz stana, kuće ili nekog drugog stambenog prostora za zaštitu žrtve. Zatim definirano je i prikupljanje podataka koje je isto tako jako bitno, dakle sustavno i adekvatno prikupljanje podataka je od izuzetnog značaja za sprječavanje i borbu protiv svih oblika obiteljskog nasilja. I to je jedna od osnovnih zadaća koje se nameću svim brojnim konvencijama i direktivama koje koje su nam sada znači na raspolaganju a među njima je i nacionalna strategija nasilja u obitelj iz 2011.–2016. U tijeku je donošenje nove. Vrlo je bitno, to sam već i u replici rekla da je za osim za članove obitelji bliskih osoba i drugih osoba iz članka 8. koji su u primarnom fokusu ovog zakona prekršajno sankcioniranje predviđeno i za zdravstvene radnike, djelatnike ustanova socijalne skrbi te sve druge stručne osobe koje u svom radu dolaze u kontakt sa žrtvama nasilja u obitelji a koje imaju obavezu prijaviti policiji ili državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji za koje su saznale u obavljanju svojih poslova. Nešto o dosadašnjem razdoblju, htjela bi reći da su smjernice za zajedničko međuresorno djelovanje znači sa drugim resorima bile određene tom nacionalnom strategijom za zaštitu od nasilja u obitelji 2011.–2016. i u tijeku je izrada novog prijedloga 2017.-2022. koja bi i krajem siječnja bi zapravo trebalo biti završeno i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Već 2010. potpisan je sporazum o suradnji koji su potpisali čelnici Ministarstva unutarnjih poslova, pravosuđa, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, obitelji branitelja i međugeneracijske međugeneracijske solidarnosti te Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Temeljem tog sporazuma je u cilju zajedničkog djelovanja na unaprjeđenju zaštite žrtava bio i osnovan nacionalni tim za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji kazneno pravnu zaštitu djece i nasilje nad ženama koji su kao i županijski timovi za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji pratili i kazneno-pravnu zaštitu djece i nasilja nad ženama. Vjerojatno je i to razlog zbog čega je zapravo i prijavljivanje nasilja u obitelji sve, bilo sve, znači pokazuje tendenciju da je toga bilo sve više ali smatramo da je djelom i zbog toga šta se o tome javnosti počelo na jedan drugačiji način govoriti. Zadaća nacionalnog tima je bila osim koordinacije aktivnosti i provođenje edukacije županijskih međuresornih timova kroz regionalne seminare koji su se kontinuirano odvijali od 2011. do danas putem radionica na konkretnim slučajevima iz svakodnevnog života i na način igranja uloga koju svaki predstavnik ima u svom profesionalnom radu putem treninga na edukacijskim primjerima dobre prakse. Ono zašto ovo govorim, zato što je nacionalni tim jednostavno 2015. zastao sa svojim aktivnostima predsjednica je podnijela ostavku i nakon dulje neaktivnosti evo ja sam prije par dana dobila jedno kratko izvješće sa par primjedbi v.d. predsjednice i mislim da je jako bitno da i taj nacionalni tim nastavi sa svojim radom. Nešto o zdravstvenim djelatnicima. Zdravstveni radnici svjesni su složenosti problematike nasilja u obitelji i potrebe za rješavanjem ovog pitanja interdisciplinarnom suradnjom različitih specijalnosti unutar samog sustava zdravstva kao i suradnju sa inicijativama sa institucijama drugih resora uz definiranje područja nadležnosti Složenost ove problematike ne ogleda se samo u stručnom djelu kroz utvrđivanje znakova počinjenog nasilja i postupanje u skladu sa zakonskim odredbama već i širem sociokulturološkom i etičkom pogledu na nasilje budući da se u pojedinim krajevima naše zemlje drugo vremena određeni postupci koji pokazuju sklonost načinom rješavanja problema u obiteljskim odnosima i ne uvažavanju principa ravnopravnosti spolova smatrali su se društveno prihvatljivim ponašanjem ili pedagoškim metodama. vSvima znana ona batina je izašla iz raja ili važno je da te suprug ne tuče, ili nema veze što potroši cijelu plaću u gostionici i ne brine se za djecu. Zbog toga treba istaknuti da su zbilja posljednjih par godina učinjeni značajni pomaci u rješavanju dva otvorena pitanja a to je prijavljivanje slučajeva nasilja u obitelji od strane zdravstvenih djelatnika i postupak prisilnog zadržavanja i prisilni smještaj počinitelja nasilja u psihijatrijsku zdravstvenu ustanovu. Pa bi tako rekla, znači govorili smo o podacima da je od kaznenih djela na štetu djece i obitelji bilo 2014. i 2015. otprilike 4500 svake godine broj 4592 2014. i 4504 2015. Od toga su baš zbog ozljeda nanesenih od strane članova obitelji zdravstveni djelatnici prijavili 521 ozljedu mada smatram da je to isto tako vrh ledene sante možda. Ali ukupno je upućeno na psihijatrijsko liječenje 7778 osoba od toga čak 716 muškaraca. I skrenuo bih pažnju na još jednu vrlo bitnu kariku u zdravstvenom sustavu a to je patronaža. Dakle, bez obzira na sve one koji mogu doći u kontakt sa zlostavljanim članom obitelji mislim da jedna od vrlo bitnih je i patronažna sestra koja u svom djelokrugu preventivnog i edukativnog i informativnog rada u redovitim kućnim posjetama trudnicama, novorođenčadi i kroničnim bolesnicima zbilja ima mogućnosti prepoznavanja rizičnih čimbenika za razvoj obiteljskog nasilja kao i evidentnih nasilničkih ponašanja članova obitelji koji nisu u u čestom kontaktu sa liječnicima primarne zdravstvene zaštite odnosno takvo ponašanje ne pokazuju na javnom mjestu. Zbog toga je uloga patronažne sestre osobito istaknuta u prepoznavanju slučajeva zanemarivanja, te ekonomskog i psihičkog nasilja nad stanovništvom starije dobi i osoba sa invaliditetom u ruralnim i depriviranim područjima, dakle otoci, brdsko-planinska područja. Budući da te ranjive skupine zbog otežane pokretljivosti i lošije prometne povezanosti rjeđe posjećuju i inače rjeđe posjećuju izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite. Zbog toga je i Ministarstvo zdravlja u sklopu edukacije za prevenciju ozljeda djece educiralo patronažne sestre o pozitivnim zakonskim propisima vezanim uz nasilje u obitelji, te kao izuzetno značajan doprinos resora zdravstva u međuresornom djelovanju prepoznata aktivnost patronažne zdravstvene zaštite kako u prevenciji tako i u povećanju broja prijava počinjenog nasilja, te suradnji sa ostalim resorima. I samo dvije moje dopune, primjedbe na neke članke, a to je članak 12. Znači kako bi se, predlažem promijeniti članak u smislu kako bi se otklonila svaka sumnja, u prijedlog zakona utvrdi da žalba ne odgađa izvršenje zaštitnih mjera. Dakle, ako se želi učinkovito pružiti zaštitu žrtvama nasilja zaštitne mjere kao što su zabrana približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji, te udaljenja iz zajedničkog kućanstva morale bi stupiti na snagu odmah. I drugo, već sam rekla, znači da je potrebno članak 6. uskladiti sa onim koji je sada, a to je da moramo pobrojati zapravo točno koje vrste nasilja imamo nad, koje su vrste nasilja moguće zapravo kao što smo pobrojali i katalog prava žrtava. I članak 10., iz prijedloga zakona izostavljena je postojeća nužna objašnjenja važnih pojmova odnosno definicija oblika nasilja. To je taj članak 10. ne članak 6. Dakle, predlažem stoga a to je bio prijedlog i pravobraniteljice za ravnopravnost spolova da se uvrste detaljna pojašnjenja i definicije svih oblika nasilničkog ponašanja u obitelji i među bliskim osobama koja su prekršajne prirode, a posebice psihičkog, ekonomskog i spolnog nasilja kako bi se olakšalo prepoznavanje i ubrzalo procesuiranje nasilničkog ponašanja. I članak 6. znači pobrojani su u skladu po prvi put sva prava koja ima žrtva nasilja. Međutim, istodobno smatram da predviđeni tekst ne predviđa i službenu obavezu nadležnih tijela policije, državnog odvjetništva i pravosuđa već samo po zahtjevu žrtve da upoznaju žrtvu s njihovim pravima. Dakle, samo po zahtjevu žrtve one se upoznaju sa svojim pravima. Mislim da ovaj tekst mora predvidjeti i službenu obavezu nadležnih tijela. (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Blaženka Bobana. Izvolite. **Boban, Blaženko (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena kolegice Strenja Linić, rekli ste u jednom momentu da posljednjih godina se vidi pomak poglavito u zdravstvenim, pa i socijalnim ustanovama i da zbog toga se žrtve više odvažuju napraviti i prijave i apsolutno se sa vama slažem u tom segmentu. Međutim, potrebno je takve pomake napraviti i u policijskim postajama i u pravosudnim institucijama. Ja ovog puta volio bih čuti i vaše mišljenje za tzv. humane sobe. Naime, žrtva dođe sutra u policijsku postaju skupa sa onim tko je zlostavljao i stoje skupa u hodniku i čekaju prijem tamo kod dežurnog policajca. Isto tako se događa i u pravosudnim institucijama. Već u svijetu su poznate tzv. humane sobe gdje bi imale prioritet žrtve gdje bi bile odvojene bez obzira o kome se kao žrtvi radi da li djetetu, ženi ili čovjeku i gdje bi protokol preko reda primio takve osobe i na neki drugi izlaz ili ulaz iste policijske postaje ili pravosudne organizacije u kojoj je sprovedena osoba na neki način posebna briga se vodila. Zato vas molim vaše mišljenje po tom pitanju jer žrtva prvi puta postaje žrtva kada se počini nasilje nad njom, a drugi puta kada uđe u vrtlog takvih institucija koje nisu opremljene, a ponekad na žalost i slabo educirane, a posebno u ruralnim krajevima. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvažena zastupnica Strenja-Linić. **Strenja, Ines (MOST)** Zahvaljujem se na vašoj replici. Ja kao liječnik sam htjela reći sa aspekta zdravstvenih djelatnika, ali mislim da na tome treba raditi. i još raditi i što se tiče i zdravstvenih djelatnika. Ali apsolutno edukacija i onoga koji prvi dolazi u kontakt sa žrtvom od strane policajca i onog tko će tu žrtvu ispitivati. Imamo ovih dana i zaštita svjedoka, Zakon o zaštiti svjedoka. Znači, mi moramo sasvim drugačije se postaviti prema osobama žrtvama nasilja. Ono što je zapravo i čega se još nisam dotakla to je problem na koji način, šta se dešava ženama nakon što odu u sigurnu kuću i nakon što se ponovno moraju vratiti jer nisu našle izlaza. I nakon 6 mjeseci što su bile u sigurnoj kući moraju se vratiti i ponovo nastaviti živjeti sa tim istim čovjekom. I to je jedan veliki problem, pred našim društvom je jedan izazov, a to je rad sa počiniteljima nasilja u obitelji, dakle pokušati utjecati izliječiti psihosocijalnim tretmanima promijeniti način na koji taj čovjek koji je počinio nasilje razmišlja i to je jedino rješenje za jedan veliki, veliki dio onih koji su počinili nasilje te obitelji. Velik dio njih vraćaju se ponovo u svoje obitelji, ponovo su izložene i ponekad više ni ne traže pomoć u skloništima što je zapravo onda najgore rješenje. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovane zastupnice Vesne Bedeković. Zahvaljujem. Kolegice Strenja-Linić evo slušajući vašu raspravu doista evo potpisujem sve što ste rekli i htjela bih samo još jednom se malo, naime potakli ste me na dodatno još ponovljeno razmišljanje u slučaju slučaju onom kada zakon predlaže da se propiše, s čim se apsolutno slažem, obveza prijave nasilja obitelji od strane stručnih službi, bilo da se radi o zdravstvenim institucijama, školama, centrima za socijalnu skrb, udrugama itd., sve ono što je u prijedlogu nabrojeno bez obzira radi li se o djeci kao žrtvama nasilja, o čemu sam već ranije u jednoj od replika govorila ili se radi o odraslima, jednako tako i propisivanje sankcija za ne prijavu nasilja, sumnju na nasilje u obitelji u smislu prekršajne odgovornosti i novčane kazne u rasponu koji je propisan. E sada svjesni smo činjenice da je nasilje jedan vrlo specifičan problem sa čitavom lepezom pojavnih oblika od psihičkog, verbalnog, tjelesnog, ekonomskog itd. nasilja i o ono što mi tu imamo u praksi je činjenica da doista službe ne rijetko izbjegavaju nasilje u obitelji zbog straha od sankcija u slučaju da prijavljeni nasilnik, a sazna kad tada sazna tko ga je prijavio i za vrijeme vaše rasprave mi se evo u glavi pojavilo pitanje, kako, a to zakonom ovim prijedlogom regulirano, kako utvrditi da je netko izbjegao prijaviti nasilje od strane stručnih službi. Dakle kako utvrditi propust stručnih službi? Zanima me naprosto vaše mišljenje. Hvala lijepo. **Reiner, Željko pa vjerojatno će se to nasilje i ponoviti i onda će ta osoba vjerojatno ipak u nekom svom iskazu naići na osobu koja je senzibilizirana, ima nultu stopu tolerancije prema nasilju i reći će da je već prijavljivala i da je već to bilo prisutno, a da nije reagirala. Mislim da naše društvo apsolutno to treba i svi danas odavdje isto trebamo poslati jednu takvu poruku, a to je da naše društvo treba imati nultu stopu tolerancije nasilja nad djecom, nad članovima obitelji, nad starijim osobama, nad osobama koje su zbilja osjetljive kategorije kao što su invalidi, nad svima onima koji se ne mogu oduprijeti, a nisu u mogućnosti da njihov glas vapaja netko čuje. Netko je to nasilje ipak vidio i mi se nadamo da ćemo dovoljno senzibilizirati javnost da će možda i mimo te obitelji netko to primijetiti i moći prijaviti. E sada dolazi problem ovog kažnjavanja što nisam isto tako rekla, a to je kada mi kaznimo obitelj onda još jedanput jer ih kaznimo velikom novčanom kaznom tog nasilnika koji živi u toj obitelji i na kraju se to opet udari po kućnom budžetu i onako siromašne obitelji i onda je to još jedan udarac i nasilje nad cijelom tom obitelji. To potakne kod njega jedan cijeli novi krug nasilničkog ponašanja itd. Tako da je jedino rješenje raditi sa zlostavljačima. I znate gdje sam to čula? To sam čula od stručnjaka koji rade rade u sigurnim kućama jer su svjesni da je jedino rješenje, kao i rješenje što možda nekom izgleda sporno da djeca se ipak susreću sa tim svojim ocem ako nije bio nasilan prema njima i ostvare nekakav kontakt i onda se njega uhvati u mrežu i pokuša se na njega utjecati jer ukoliko ta žena nema drugog rješenja, možda se ipak može kod jednog dijela tih nasilnika promijeniti nešto u njihovom ponašanju da oni shvate dobiju uvid žele zadržati obitelj, žele kontakt sa djecom i na neki način utječe da se on se promijeni. Ako ne ja sam svakako za najstrožije njihovo kažnjavanje, ali mislim da na toj obitelji … /Upadica Reiner: Hvala./ … nikad ne treba dignuti ruke i treba ipak malo poraditi. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. I zadnja replika je ona uvaženog zastupnika Ivana Lovrinovića. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvažena kolegice Strenja-Linić. Evo slušao sam vaše izlaganje, ono je sa raznih aspekata promatrate Prijedlog zakona o zaštiti nasilja u obitelji, ja ću vam ustvari postaviti jedno pitanje koje me je zamolila jedna gospođa koja je u realnom vremenu prati ovu sjednicu da vas pitam jer vi se dosta i zbog vaše profesije bliži ste tome. Ovakav je slučaj, umirovljenici, na svu sreću radili su vani pa imaju nešto višu mirovinu, bračni par, očito njihov sin ili snaja oni su se razveli. Muški otac ne radi imao je problem sa zakonom, majka nema posla, dijete ugroženo tko će ga uzdržavati, dakle problem alimentacije i onda su djed i baka njima dolazi valjda po odluci suda da moraju određeni dio uzima im se od njihove mirovine da bi se dalo djetetu odnosno da se zaštiti dijete. Pa evo moje pitanje vama i prenosim ovo pitanje, kako ove ljude zaštititi jer ovaj fenomen ekonomskog nasilja očito je sve rašireniji? u ovakvim situacijama gdje imamo određeni obitelji problema kada jedno od roditelja ima problema sa zakonom, kako zaštititi dijete, a kako spriječiti od ekonomskog nasilja djeda, baku i možda neke druge članove? Da li može država tu i kroz ovaj zakon napraviti preciznije određene mjere zaštite onih koji su zaštićeni ili stare osobe ili sama djeca? Dakle naglasak je na ovom ekonomskom nasilju. Hvala. Poštovana zastupnica Strenja-Linić. Izvolite. **Strenja, Ines (MOST)** Ja ću vam samo djelomično pokušati odgovoriti. Kao što znate Obiteljskim zakonom djeca su dužna, roditelji su dužni uzdržavati svoju djecu ali su i djeca dužna uzdržavati svoje roditelje. Vrlo često imamo situaciju zapravo da taj dio se, da djeca pomažu svoje roditelje izbjegne. Ali u ovoj situaciji vrlo vjerojatno su ti roditelji i skrbnici tom svom sinu ili snahi što im je skrbnici, odnosno oni njega uzdržavaju i ukoliko on nema nikakvih sredstava znači ne može platiti alimentaciju po tom slijedu ne znam državna tajnica to može jasnije odgovoriti onda su oni ti koji trebaju dati za tu alimentaciju. Ali gledajte to su njihovi unuci i oni će znači sada ići možda zakonski rješavati da ne plate alimentaciju za svoju unučad, u odnosu na to što sve drugi djedovi i bake čine. Malo mi je nejasno ali mislim da tu se jednostavno radi o tome tko je isplatiti alimentaciju. Netko je ukoliko nije u stanju otac onda je onaj tko je zapravo njegov skrbnik i ko njega uzdržava. Evo ne znam točno kojim zakonom bi, da li je vam taj odgovor je prihvatljiv ali mislim da je to, znači mi moramo znati tko uzdržava tog čovjeka koji je dužan platiti alimentaciju ukoliko on ne radi? Ali je pitanje koliko djedova i baka će to prihvatiti i znati da trebaju pomoći toj svojoj djeci ili će dovesti u situaciju da ta djeca završe u domu za nezbrinutu djecu i na taj način riješit se bilo kakvih financijskih obaveza prema njima. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sada ćemo prekinuti današnje zasjedanje i nastavit ćemo u 15 sata sa pojedinačnim raspravama.